Уважаеми колеги, продължаваме с: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Новопостъпили питания за периода от 20 октомври 2017 г. до 26 октомври 2017 г. Постъпило е питане от народния представител Полина Цветославова Цанкова-Христова към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно подкрепа на парламентарна инициатива. Следва да се отговори в пленарното заседание на 3 ноември 2017 г. Постъпило е питане от народния представител Георги Янчев Гьоков към Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, относно политика за решаване на демографските проблеми на страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 3 ноември 2017 г. Писмен отговор от: - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Борис Ячев; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Търновалийски; Търновалийски; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Димитър Петров; Петров; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народните представители Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Иван Димитров Иванов и Георги Стоилов;

на въпрос от народния представител Миглена Александрова; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Донка Симеонова и Николай Цанков; Цанков; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Миглена Александрова; Александрова; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Миглена Александрова; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на питане от народния представител Весела Лечева; Весела Лечева; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Нона Йотова и Георги Свиленски; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Миглена Александрова; Миглена Александрова; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Явор Божанков. Колеги, преминаваме към парламентарния контрол. Първи ще отговаря заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева. Първият въпрос е от народния представител Кристиан Кристиан Вигенин относно дейност на дипломатическите представителства в чужбина по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос е свързан с предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз и ролята на българските дипломатически мисии в този период. Те ще имат координираща роля за посолствата на страните – членки на Европейския съюз, по време на българското председателство. Това, което е по-важно, е, че председателството дава възможност по-релефно да бъде очертана ролята на България и в двустранен план там, където са представени тези мисии. Също така трябва да имаме предвид, че през този период ще бъдат отбелязани и два от нашите най-големи празници – Националният празник 3 март и Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Освен това нещо, което като че ли малко споменаваме напоследък, когато говорим за българското председателство, а повече се занимаваме с логистиката, с приоритетите, но то е уникален шанс България да се опита да изгради един по-позитивен имидж и в рамките на Европейския съюз, и на глобалната сцена като цяло, а това все пак е свързано, от една страна, с визия, но от друга страна и с конкретни инициативи, идеи, които могат да бъдат реализирани в този период не само тук, в България, но и в българските дипломатически мисии. В тази връзка моят въпрос е: доколко нашите български дипломатически мисии ще бъдат осигурени финансово за този период? Предвидени ли са такива финансови ангажименти от страна на Централно управление и въобще в бюджета за следващата година? Има ли работен план за тези ангажименти, тъй като, доколкото знам, са представени инициативи, за които все още няма потвърждение. Разбира се, в допълнителните въпроси към Вас, ако се налагат такива, ще развия и още една-две идеи, които смятам, че са важни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вигенин. Заповядайте за отговор, уважаема госпожо Заместник министър-председател. Българското председателство наистина е уникална възможност освен да

Важна роля за това – прав сте, че имат и съпътстваща роля, но бих казала, че имат и изключително важна и водеща роля по отношение на

българските приоритети по време на председателството, да поставят наистина България в позитивна светлина. Така че комуникационният план, за който са осигурени по националния бюджет средства в размер на 2 млн. 400 хил. лв., от които 400 хил. лв. за тази година и 2 млн. лв. за следващата година, са една добра възможност за това. От тези пари, за съжаление, мога да кажа, практиката до сега през годините е била и това съм чувала като коментар, оплакване от всеки един от посланиците и от всеки един от дипломатическите служители, които се занимават с

ще поправим тази практика и окончателният комуникационен план ще бъде одобрен в края на ноември месец. Не мисля, че тази практика е добра. Разбира се, те действат в първите шест месеца по комуникационните програми, които имат всяка година по принцип, по бюджет, след което вече ние разплащаме, след като одобрим. Казвам, това е била практика, за съжаление, от много, много години. Моето желание е това оттук нататък да не бъде така. Тоест да се одобрява възможно в началото на годината, а тази година – в края на ноември месец. Все пак идва председателство. Не всички дипломатически представителства все още са изпратили финалните си предложения, но имаме предложения от по-голяма част от тях. Имаме първоначалния план. Той се работи в Дипломатическия институт, в Културния институт и, разбира се, заедно с дипломатическите представителства и колегите от София. На тези, които имат вече ясен план и първоначално са одобрени проектите, са отпуснати авансово средства, така че да могат да запазят залите, защото знаете, че големите, сериозни зали не могат да се запазят от днес за утре.

във фокуса, е освен да използваме, както правилно отбелязахте, двата национални празника са изключително добър шанс, че точно в първата половина на годината е нашето председателство, а да използваме и всички съпътстващи събития, съвместно с Министерството на културата, които имат 7 млн. лв. културната програма и така че с парите, които имаме ние и парите, които имат те, да постигнем по-голям синергиен ефект. Тоест да фокусираме ние нашите средства там, където Министерството на културата няма да организира такива големи културни събития. Благодаря Ви, госпожо Заместник министър-председател. Заповядайте за реплика, господин Вигенин, разполагате с две минути. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми колеги! Аз нямам толкова реплика, колкото смятам, че доколкото сме в една по-скоро необичайна ситуация, наистина и в Министерството на външните работи трябва да да се поработи по-активно в този оставащ период преди началото на самото председателство, защото, правилно отбелязахте, някои от проблемите, които нашите представителства срещат в обичайните Сега обаче това е едно председателство, което идва веднъж на 14-15 години и наистина не би следвало, първо, да ограничаваме представителството и, второ, да се окаже, че заради недобра организация или ненавреме одобрени проекти се провалят важни за България инициативи. Освен тези два празника има и друго събитие, което според мен също е редно да присъства в нашата програма и с което България е известна по света, и трябва да се подчертае отново – спасяването на българските евреи. Смятам, че това е едно от нещата, които отново и отново трябва да бъдат напомняни на света в рамките на този период, и то е част от имиджа на България като страна, която е толерантна, демократична и в най-трудни времена. Това определено ще бъде нужно от гледна точка и на състава на сегашното правителство – имаше различни атаки от различни посоки в тази сфера. Бих искал също да кажа, че според мен е добре да бъдат селектирани или подредени по приоритети и самите мисии, защото има представителства, където председателството няма да има особено значение нито в двустранен план, нито в многостранен, но там, където реално имаме нужда от подобряване на имиджа, трябва да се инвестира повече. Повече трябва да се инвестира там, където страните ще усетят в по-голяма степен нашия принос в този период, а именно страните от Западните Балкани, източното партньорство, там, където на Европейския съюз

пак докъде е стигнала Вашата работа и какво предстои. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вигенин. Желаете ли дуплика? Не желаете. Пристъпваме към следващия въпрос, зададен също от народния представител Кристиан Вигенин, относно дейности на Министерството на външните работи за реализиране на ангажиментите на България по линия на помощта за развитие. Заповядайте, господин Вигенин, да развиете Вашия въпрос. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми колеги народни представители! Това е един традиционен въпрос, който се задава всяка година на министрите на външните работи. Става дума за помощта за развитие, която поетапно като политика започнахме да развиваме по-сериозно през 2013 г. От тази гледна точка все пак там се съдържа един значителен ресурс, който ние като ангажимент към Европейския съюз сме поели да реализираме. Ресурс, който естествено пък трябва да бъде използван ефективно, нещо, което постепенно се развива, но трудно се реализира по различни причини. Моят въпрос към Вас е свързан с това: доколко планираните инициативи през 2018 г. са свързани или отчитат предстоящото българско председателство? Защото това е още една възможност и средство по друго перо да подсилим нашата видимост поне в част от тези страни в този период и евентуално кои са по-големите проекти, които са реализирани пък през тази година? Бих искал, ако може да отговорите също, тъй като в своя отговор миналата година министър Митов заяви, че най-после е приключила работата по изготвянето и съгласуването, доколкото разбирам от неговия отговор, на Закона за международното сътрудничество и международната хуманитарна помощ. Планирате ли този Законопроект да бъде внесен скоро в Народното събрание? Чрез него ще може да бъде регламентирана по-ясно работата и да бъде разширен кръгът от организациите, които биха могли чрез тези средства да реализират инициативи по линията на помощта за развитие? Благодаря. Благодаря Ви, господин Вигенин. Думата има заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи. Заповядайте, госпожо Вицепремиер, разполагате с три минути.

и чл. 21 от Договора за Европейския съюз да провежда политика за сътрудничество за развитие и да предоставя средства за тази политика в размер на 0,33% от брутния вътрешен продукт, или това са около 200 милиона с хоризонт до 2030 г. Правилата за помощта за развитие се определят от Комитета по помощ за развитие към Организацията като условията се предоставят и също се определят от тази организация. Въпреки че България не е член на тази Организация, предоставената от нея официална помощ за развитие трябва да съответства на правилата на Организацията. Политиките за сътрудничество се реализират чрез приета от Министерския съвет Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016 – 2019 г. Приоритетни географски направления са: Западни Балкани и Черноморския регион, а тематичните приоритети са: подкрепа за изграждане на демократични отговорни институции; защита на правата на човека; проблеми на миграция и изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието. Предоставената през 2017 г. помощ за изпълнение на целите е както в тематичен, така и в географски план. До момента за 2017 г. са разплатени средства в размер на почти 1 млн.

процес на подготовка е финализирането на проекти и вноски към международни организации, чието разплащане следва да бъде направено до края на 2017 г. в размер на 2 млн. 545 хил. лв. За да не отегчавам присъстващите, защото няма да имам време в трите минути, съм подготвила две справки, които ще Ви предоставя за проектите, които до момента са одобрени и финансирани. Искам да обърна обаче внимание, че има проекти, които са на фази, и чието финансиране е в рамките на две или повече години. Така например в процес на подготовка са проекти на стойност над 3 млн. и 500 хил. лв., чието финансиране ще започне през 2017 г. и ще продължи през 2018 В момента подготвяме финализирането по двустранна линия на над 50 проекта с акцент страни от Западни Балкани, така и страни от Черноморския регион. Значителна част от проектите са ориентирани към подпомагане на културните и образователните институти и сдружения чрез финансиране на ремонтни дейности и оборудване, насърчаване на образованието, културното многообразие и международния диалог.

Искам да Ви уверя, господин Вигенин, че за първи път българските задгранични представителства в страните от Западни Балкани са задължени да включат в годишните си планове действия, свързани с осъществяване на контакти с институтите, властите на местно самоуправление, неправителствените организации за изработване на проекти по линия на Програмата за развитие. и нашите посланици там да са активни, за да могат да популяризират тази Програма пред местните власти и неправителствените организации. Изцяло подкрепям, че тази Програма може да се използва, да се популяризира България и това, което България прави в подкрепа на Западните Балкани. Аз имах лично възможност да се уверя

Благодаря Ви, госпожо Захариева. Господин Вигенин, имате възможност за реплика. Благодаря, госпожо Председател. Аз правя реплика по-скоро, за да дам възможност, ако прецени министър Захариева, да каже още нещо. Иначе се радвам, че политиката в тази сфера се развива. Виждам, че и средствата, предвидени за тази политика в следващия бюджет, са малко повече. Естествено, трудно ще стигнем таваните, които са ни определени, но все пак въпросът не е само в размера на средствата, а и за това колко ефективно се използват и как постигаме целите, които си поставяме, защото те са свързани, от една страна, с подкрепа за развитието на определени страни, региони, общности, но, от друга, все пак трябва да дадат и малко повече видимост на България. Доколкото това са и конкретни проекти, те наистина имат своето значение. Аз неслучайно задавам и тези въпроси всяка година, защото по този начин смятам, че даваме още една възможност този тип политика да се популяризира. Обикновено почти нищо не се знае и не се говори за това, а все пак това е една сериозна възможност за Министерството на външните работи, а и за българската държава, защото по линия на тази помощ участват и други институции. институции. Не споменахте за Закона – дали го подкрепяте, дали предстои внасянето му или може би ще го доработите, дали преценявате, че има нужда от допълнителна работа по него? Така или иначе, ако нямате отговор в момента, скоро ще разберем. Надявам се, когато той бъде внесен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаема госпожо Вицепремиер, допълнете отговора си чрез възможността за дуплика. Такъв Законопроект ме информираха, че е изготвен, но той не е съгласуван и не е минал през публичните консултации. Проектът е върнат в работната група, защото има някои неща, които трябва да уточним. Изцяло сте прав, че той ще даде възможност за по-гъвкаво прилагане на тази Програма. Давам пример. Искаме да финансираме един път – сега в Албания се призна българското малцинство, но истината е, че заради недостатъчно добрата нормативна база търсим варианти как да го направим, а средства всъщност има и това ще е един по-дългосрочен проект. Така че аз съм го включила в законодателната програма на правителството, но Законът трябва да се доработи, да мине през публични консултации и се надявам до средата на следващата година или в първата част от работата на Народното събрание да да бъде внесен и да бъде приет. Благодаря Ви, господин Вигенин. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Вицепремиер. Следва въпрос от народния представител Джема Грозданова относно изпълнението на Комуникационния план за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет от Министерския съвет с Решение № 200

Комуникационният план на българското председателство е приет с Решение № 200 на Министерския съвет и определя общата рамка на задачите и дейностите, необходими за информационното обезпечаване през 2017 и през 2018 г. на на подготовката и провеждането на шестмесечното ротационно председателство. Хоризонталните цели и приоритети, които са заложени в национален и международен план, би следвало да отразяват балансирано приоритетите в работната програма на триото председателство – Естония, България и Австрия. Целият период на триото е юли 2017 г. – декември 2018 г. Два пъти повтарям периодите, защото би следвало Комуникационният план вече да бъде в действие, тъй като ние сме в периода на триото председателство. Събитията в сферата на публичната дипломация зад граница, както казахте по време на отговора на първия въпрос, се основават на предложения на българските задгранични представителства, отразяващи спецификите на политиката и на обществената среда в съответните държави. Ефективната публична комуникация би следвало да бъде важна предпоставка за успеха на председателството и следва да включва координирана дейност и съвкупност от действия, насочени към изграждане на разпознаваем и обективен образ на България и популяризиране на приоритетите на председателството. В тази връзка бих искала да Ви попитам: дали вече е избран изпълнител на обществената поръчка, която Министерството е обявило, с наименование „Осигуряване на публичност чрез медийно и комуникационно обслужване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз извън България“? Какъв е бюджетът по тази поръчка? Имаме ли разписана вече концепция за комуникационна стратегия, или разчитаме на изпълнителя на поръчката да я разпише? Готова ли е презентацията за публичното представяне на българското председателство в нашите посолства, постоянни представителства, генерални консулства, както и

Осигурени са средствата за нашите задгранични представителства. Искам да обърна внимание, че тези 2 млн. и 400 хил. лв. са само за Комуникационната стратегия. Все още за бюджета за 2018 г. и сега като бъде одобрен, всъщност трябва да бъдат осигурени средства за чисто представителните протоколни събития, които са задължителни, но които така или иначе допълват Комуникационния план и са свързани със задължителни събития по откриване, организиране на приемите, организиране на представяне на приоритетите. Така че

още допълнително, и които на всяка цена трябва да бъдат осигурени, за да имаме едно достойно председателство. За да не повтарям това, което отговорих на първия въпрос, госпожо Грозданова, от тези 2 млн. 400 хил. лв., 2 млн. за следващата година, средствата са разпределени, както следва: 75% са за директно

което включва: публикации във водещи европейски издания; интервюта и репортажи на европейските лидери; специализирани пътувания на малки групи от чуждестранни журналисти в България; дигитална комуникация с използването на всички възможни канали, включително социалните мрежи; мониторинг на ефекта и динамиката на публичния интерес към темите; медийна и онлайн кампания за популяризиране на събитията от календара на председателството и подпомагане на работата на българските официални лица при отразяване на чуждестранните медии. В процес на сключване на договор е с тази фирма. Това беше публична процедура достатъчно широки критерии. Яви се само една фирма обаче в процедурата. Документацията е публикувана на уебсайта на Министерството на външните работи. Стойността на договора е 475 хил. лв. Изчаква се и, разбира се, срокът за обжалване на решението, макар че няма как някой да жали, при положение че никой друг не се е явил. Яви се само една международна компания, която очакваме да сключи договор, след като изтече срокът за обжалване всеки Благодаря Ви, госпожо Вицепремиер. Заповядайте за реплика, уважаема госпожо Грозданова. Госпожо Министър, от първия отговор разбрахме, че комуникационният план, за който отговаря Външно министерство, ще бъде финализиран в края на месец ноември, също че 2,4 млн. лв. са в централния бюджет и около 600 хил. лв. са по обществената поръчка. Разбираме, че изпълнителят вече е определен, въпреки че тече срокът за обжалване, тоест все още нещата са в пожелателен характер. Не разбрах дали е готова презентацията, която нашите посолства трябва да предложат публично, когато се представят приоритетите на българското председателство, за да може всички посолства, постоянни представителства и генерални консулства по един идентичен начин да подредят и да покажат приоритетите на българското председателство. Очакваме нова информация за това какви са специфичните предложения на всяка една от столиците, защото ние поискахме една такава справка в Комисията по външна политика на 4 октомври днес е 27 октомври и не сме получили отговора, така че вярваме, че – не за да Ви притесняваме по някакъв начин, а за да работим по-добре заедно, е добре да получаваме навременно информация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Грозданова. Заповядайте за дуплика, госпожо Вицепремиер. Уважаема госпожо Грозданова, много съм учудена от Вашата реплика, че не получавате информация. За първи път, и много хора го казват това, целият екип на Министерството на външните работи – аз с четиримата ми заместник-министри, присъстваме на всички комисии, на които Вие ни каните и организираме, плюс директори на дирекции – генерални или експерти, имате възможност да задавате въпроси и да предоставяте информация. Не знам още кой да доведа на Вашата Комисия, за да мислите, че получавате информация навреме, но ако кажете ще доведа и още хора. На точно това заседание са присъствали заместник-министър, генерален директор, даже двама заместник-министри, които са предоставили комуникационния план. Ако искате да Ви изпратим всичките предложения, които са дошли, ще Ви ги изпратим, но това не означава, че това ще бъде комуникационният план. Дали всичко е пожелателно? За пет месеца не беше стартирано нищо. Мисля, че успяхме да финализираме абсолютно почтена, открита обществена поръчка и като изтече срокът, договорът ще бъде сключен. Така че нито имаше жалба на решението за откриване на процедурата, нито мисля, че ще има жалба и за избор на изпълнител. Така че фактът е, че сме успели да направим една прозрачна поръчка, която никой да не обжалва, аз мисля, че говори добре за екипа на Министерството на външните работи. Дали са пожелателни неща – аз Ви казах в отговор на въпрос на господин Вигенин, гледат се от екипи на Министерството на външните работи, на дипломатическия институт и на културния институт. Разбира се, че има много повече предложения, отколкото бихме могли да финансираме със средствата, които Ви казах, че са отпуснати от централния бюджет. Точно затова тези проекти се прецизират съвместно с Министерство на културата, защото те имат пари за комуникационна и културна програма, а също така и да постигнем един по-голям синергиен ефект. Благодаря Ви. Да благодарим за участието в днешния парламентарен контрол на госпожа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Продължаваме с отговори на министър Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството. Той ще отговори, първо, на въпрос от народния представител Севим Али относно Републикански път

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Нанков, моят въпрос към Вас е, първо, относно Републикански път който е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Бургаска и Сливенска област. Дължината му е 22,6 км и е в лошо експлоатационно състояние. Второ, относно Републикански път III-7006 1-7 с. Садово – административна граница с област Сливен, който също е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Бургаска и Сливенска област. Дължината му е 17,6 км, който също е в лошо експлоатационно състояние. В гореописаните пътни отсечки е налице амортизирана и износена асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и деформации с с пропаднали участъци от настилката с наличие на много неравности и дупки по асфалтовата настилка. Необходимо е, уважаеми господин Министър, да се извърши спешен и неотложен ремонт на гореописаните пътни участъци. Те са с много интензивно движение, поради факта че също се явяват едни от главните артерии на община Сунгурларе и обслужват пътникопотока на двете области – Бургас и Сливен.

пътно-транспортно произшествие. В тази връзка моят въпрос към Вас, уважаеми господин Министър, е: има ли предвидени средства до края на настоящата 2017 г. и за следващата 2018 г. за извършване на основна рехабилитация или частичен ремонт на Републиканския път

разполагате с три минути. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Али, Републикански път ІІІ-7306 Лозарево – Черница – Сунгурларе – Славянци – Чубра – граница с областно пътно управление Сливен, на територията на област Бургас, е пряка връзка между Ришки и Котленски проход и се ползва от пътуващите от Североизточна България за Свиленград. Агенция „Пътна инфраструктура“ се стреми да поддържа пътя с добро експлоатационно състояние, което към момента не е достатъчно. През 2016 г. съобразно средствата в програма „Текущ ремонт и поддържане“ са извършени видове ремонтни работи на обща стойност малко над 32 хил. лв. с ДДС. През настоящата 2017 г. допреди дена, съгласно одобрените бюджетни средства, е извършено изкърпване на пътната настилка на обща стойност 11 хил. лв. с ДДС. С оглед на това, което споменах, че досега положените усилия са недостатъчни и пътят наистина е в тежко експлоатационно състояние на 5

Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 12 месеца. Договорът е по програма „Текущ ремонт и поддръжка“ от фирмата, която осъществява текущия ремонт и поддръжка на територията на областното пътно управление. За другия път, за който зададохте въпрос – път ІІІ-7006 Върбица – Бероново – Садово – граница на областно пътно управление Сливен, на територията на област Бургас, той също не е в добро технико-експлоатационно състояние. През 2016 г. съобразно отпуснатите средства е извършено изкърпване на пътната настилка, като са обезопасени най-опасните дупки. През 2017 г. по договор за поддържане е извършено изкърпване на пътната настилка и изсичане на храсти. За пътния участък няма изработен технически проект и не е включен в програма „Основен ремонт“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ за настоящата 2017 г. След като бъде утвърден бюджетът на Агенцията за 2018 г. ще бъдат разгледани възможностите за възлагане на проектиране и изпълнение на основен ремонт на третокласния път. Тоест на единия път вече започнаха ремонтни дейности, осигурено е финансирането

Тогава те настояваха да се вземат спешни мерки за ремонт и на двете пътни отсечки, тъй като всяко едно отлагане във времето е потенциален риск за ползвателите и на двете пътни отсечки. Доколкото разбрах от Вашия отговор, има осигурени средства за ремонт на едната пътна отсечка. Да се надяваме догодина – през 2018 г., да има заделени средства и за ремонта на втората пътна отсечка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Желаете ли дуплика? Няма да се възползвате от това право. Пристъпваме към въпрос от народния представител Любомир Бонев относно предприети действия за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. Заповядайте, господин Бонев, да зададете Вашия въпрос. Имате две минути. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! За създаването и поддържането на кадастралната карта на страната се поддържа триизмерна мрежа от геодезически точки като единна основа за геодезическите измервания. При създаването на кадастралната карта по съвременното законодателство се появяват редица проблеми, които един имот е имал в миналото – неуредена собственост или граници. Проблемът е, че различни възложители са възлагали карти на различни изпълнители не по нашите геодезически и топографски правила, което води до големи затруднения при тяхното съвместяване. Оттам възникват проблемите с дюни, Натура 2000, местообитания на птици и други. Не е ясно как карти, заснети с ръчни GPS-и с точност 7-8 м, ще се съвместят с кадастралната карта с точност 50 см? Уважаеми господин Министър, за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри трябва да се предприемат конкретни стъпки към прецизиране на системата за контрол на кадастралната информация, привличане на квалифицирани кадри, актуализиране на нормативната уредба, подобряване на комуникацията с общините и специализираните групи, работещи с кадастралните продукти – нотариуси, съдии, обучението на всички въвлечени в тази дейност кадри и най-вече представяне на качествени услуги от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Моят въпрос към Вас е: какви действия ще предприемете за преодоляване на тези проблеми и в какви срокове? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бонев. Моля, господин Министър, да отговорите на този въпрос. господин Бонев, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на кадастрални данни, които се съдържат в карти и регистри, изработени и одобрени по реда на лични закони, както Вие сам споменахте, предхождащи Закона за кадастъра и имотния регистър, както и чрез преки геодезически измервания. В тази връзка голяма част от грешките, които се появяват в кадастралната карта, са неточности в първоизточниците на информация, в източници, въз основа на които се изработва кадастралната карта. Нещо много логично. С изменението на Закона за кадастъра и имотния регистър от 2016 г., както и новата Наредба от 15 декември 2016 г. за за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, нормативно се регламентира процедура по отстраняване на явна фактическа грешка, която е съществен способ, чрез който ще се подобри качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри като границите на трайните топографски обекти с естествен или изкуствен произход, например пътища, язовири и други, ще бъдат нанесени в кадастралната карта на вярното им местоположение. Този способ не съществуваше при изменението на Закона за кадастъра и имотния регистър за неурбанизираните територии с одобрена кадастрална карта и Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече има възможност за служебно самосезиране и отстраняване на грешките – нещо, което и понастоящем извършваме. Изработен е график и поетапно, в рамките на личните бюджетни средства, Агенцията ще възлага отстраняване на явна фактическа грешка и за територии, за които има създадена кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии. Знаете, ние в момента извършваме процес по преобразуване на КВС-та – карти за възстановената собственост, в кадастрални карти и именно с бюджетни средства и средства по оперативна програма „Добро управление“ отстраняваме явните фактически грешки в КВС-та и коректното им нанасяне в кадастралните карти. Друга важна стъпка, която е предприета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, е започналото в края на месец юни 2017 г. провеждане на специализирано обучение, за което споменахте колко е важно, за работа с информационната система за кадастрална информация на всички заинтересовани страни, участници в процеса по създаване и по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Това са служители на Службите по геодезия, картография и кадастър, на общинските администрации, съдии по вписването, нотариуси и правоспособни лица. За подобряване качеството на кадастъра се предвижда осъществяването на контрол при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, който да бъде от екип в по-широк състав, включващ освен служители на Агенцията и представители на професионалните сдружения на геодезистите и земеустроителите. Предприети са стъпки за засилване на административното звено, осъществяващо контрол върху дейности по приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и върху дейността на правоспособните лица при извършените извършените от тях дейности по кадастъра. Агенцията вече е предприела мерки за популяризиране на необходимостта от подобряване на качеството на данните, както и на същността на информацията на кадастралните карти и кадастралните регистри. Извършването на разяснителни кампании сред заинтересованите лица, организации и ведомства, които понастоящем извършваме, ще способства за осигуряване на

или данни за собствеността. При непосредствена работа с данните от кадастралната карта всички потребители имат полза и оказват съдействие в рамките на нормативно регламентираните административни процедури за подобряване на качеството и на нейното съдържание. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков. Заповядайте за дуплика,

преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрални карти – кадастрални карти, които трябва да отговарят на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържание, създаване и поддържане на кадастрални карти и регистри. Остава въпросът по каква методология се извършва това преобразуване и не е ясно дали натрупаните пробойни са актуалността и точността на КВС-тата или така наречената „Карта на възстановената собственост“ за всеки отделен имот, а именно местоположението и собствеността. Не е ясно кой ще носи отговорност и кой ще гарантира качеството на извършваното преобразуване, което по мое мнение е чисто механично отразен в карт-файл. Необходимо е да се разработят адекватни технически и законодателни мерки относно гарантиране на коректното преобразуване на КВС – Картата на възстановената собственост, кадастрална карта, за да може да се гарантират и защитят правата на собствениците, учредени със законите, със законите, регулиращи поземлените отношения. Само ще добавя един пример относно това, което изнесохте за точността на КВС-тата, заради нейните обекти, включително и язовирите. Международен път II-63 минава през територията на 18 землища. В нито едно от тях той няма еднаква ширина. По лот 1 на магистрала „Люлин“ от Ваш писмен отговор е видно, че не е приключено отчуждителното производство поради обстоятелството, че не е установена собствеността,

и на регулационни линии, съответно на актове, удостоверяващи собственост в цифров вид. В тази връзка с прецизиране и наистина с работа на правоспособни лица, които ще преведат картата на възстановената собственост в

В рамките на следващите две години ние ще покрием територията на страната с качествена, повтарям, акуратна, точна като информация кадастрална карта – над 90% от територията на страната, включително по-голямата част от неурбанизираните територии. Това беше голямата цел между другото, хайде, да не я наричаме „реформа“ – общо, по-скоро на политиката, която се води в кадастъра през последните 4-5 години, тъй като логиката е в единен орган, а именно в Агенцията да се съчетава и прецизира цялата информация, свързана с

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Един от градовете с изключително много нараснал трафик през последно време е град Пловдив.

Една от улиците, през които се насочва този поток, е ул. „Копривщица“. За съжаление, в края на улицата потокът трябва да премине през едни критични точки, за да стигне до околовръстното шосе на Пловдив и до магистрала „Тракия“. В същото време е известно, че отдавна е планирана връзка – мост, през река Марица, който да свързва ул. „Копривщица“ и бул. „България“. За съжаление, поради липса на финансови възможности този проект се отлага от доста време. Моят въпрос, министър Нанков, към Вас е: считате ли, че тази транспортна връзка, осъществявана чрез мост над река Марица, е важна връзка и дали бихте съдействали за изграждане на моста?

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов! Първо ще започна с това: отговорът ми е категорично „Да!“. Важна е, необходима е и трябва да бъде съответно изградена. Пътят за изграждане на мост над река Марица не засяга обаче републиканската пътна мрежа. е много важно, което трябва да подчертая. За участъка от урбанизираната територия на град Пловдив между общината и Агенция „Пътна инфраструктура“ е осъществена комуникация единствено по отношение на Проект за нова пътна комуникация между ул. „Копривщица“ и бул. „България“. Инвестиционното намерение за кръгово кръстовище е по инициатива и по проект, финансиран от Община Пловдив.

за ново кръгово кръстовище на бул. „България“, път I-8, и проектното трасе на бул. „Копривщица“. Агенция „Пътна инфраструктура“ приема предоставеното проектно решение при определени условия и връща документацията за решение на Община Пловдив. През 2017 г. е представен технически проект, вече е надграден и идейният проект, и подробен устройствен план, план за регулация на кръстовище. Представени са текстова част по част „Пътна“ и чертежи по части „Пътна“, „Организация на движението“, „Геодезия“, „Улично осветление“, „Реконструкция на

моя информация от Областно пътно управление – Пловдив, община Пловдив все още не е приключила процедурата по одобряване на техническия проект. По отношение на финансирането, искам да Ви информирам, че в Агенция „Пътна инфраструктура“ не е постъпила информация за начина и източника на финансови средства, нито дали общината ще поиска такива от МРРБ за изграждане на кръговото кръстовище. Заключвам отново с

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Стана ясно, че дотук е свършена много работа и от Общината, и от Агенция „Пътна инфраструктура“, след като нещата са стигнали дотам, че се очаква изготвянето и одобряването на техническия проект. Искам да напомня на всички колеги, че град Пловдив е един от градовете с най-гъсто население в урбанизираната територия – над 800 жители на кв. км. Моторните превозни средства, регистрирани само на територията на град Пловдив, са над 200 хиляди. Възможностите за преминаване от единия до другия бряг на река Марица, която дели град Пловдив, са малки, тъй като в урбанизираната територия има три моста плюс още един, извън нея, на околовръстния път. Аз предполагам, че Община Пловдив ще положи необходимите усилия и ще си свърши работата, но и Вие да откликнете на нуждата и на необходимостта на пловдивчани от наличието на този мост, защото това ще облекчи изключително много трафика в град Пловдив, ще създаде възможност и на водачите на пътни превозни средства да осъществяват своето придвижване по-безопасно и по-нормално. Така че както Вие казахте, на ход наистина е Община Пловдив, но и Вие като министър трябва да погледнете с двете очи, както се казва, това инвестиционно намерение. Благодаря Ви, господин Генов. Не желаете дуплика, министър Нанков. Пристъпваме към следващия въпрос, който е зададен от народния представител Христо Проданов относно осигуряване на безопасен пешеходен маршрут през републикански път ІІ – 18 Софийски околовръстен път между с. Казичане и кв. Видните. Заповядайте да развиете Вашия въпрос, господин Проданов – имате две минути за това.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

с представители на заинтересованите страни, на която бе взето решение за изграждане на подлез на път II – 18, в участъка от км 32 +100

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Проданов! В изпълнение на поетите ангажименти от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ по подписания на 17 септември 2014 г. протокол АПИ е изготвила Проект на техническо задание за проектиране на подлез на път II – 18, от околовръстен път в участъка от км 32 + 100 до км 32 + 400 и, разбира се, е приет Проект на споразумителен протокол между Агенцията и Столичната община за съвместно финансиране на обекта.

на Общината, съдържащи искания, приложими към настоящия обект, както и да се посочат изискванията на Общината към елементите на градското обзавеждане, които ще бъдат изпълнявани в обхвата на поръчката. Реализацията на съоръжението е предвидена да бъде на инженери, включваща изработването на технически проекти по строителството на обекта – на инженери, за да спестим време! Агенция „Пътна инфраструктура“ ще пристъпи към изготвянето на тръжна документация, на инженеринга за избор на изпълнител на строителния надзор, след като заданието за проектиране бъде одобрено от заинтересованите страни, АПИ и Столична община след като споразумителният протокол за съвместно финансиране на обекта бъде подписан. Имам уверението след проведена отново среща между колегите от Столична община и Агенция „Пътна инфраструктура“, че през месец ноември ще имаме окончателно готови варианти на техническо задание и на споразумителен контрол, за да може да пристъпим към провеждането на обществена поръчка на инженеринг, която да търгуваме в рамките на зимните месеци, за да може до 2018 г., в началото на строителния сезон, да реализираме това инвестиционно намерение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Ненков. Заповядайте за реплика,

защото в крайна сметка ходенето по мъките на тези хора е доста дълги години. Проблемът започва още в началото на 70-те години, когато се изгражда Околовръстният път и тогава се разделя селото. В квартал „Видните“, където живеят около 600-700 човека, има 180 деца, а в крайна сметка няма нито училище, нито детска градина, нито здравна служба, кметство, аптека и така нататък. Всичките тези хора са принудени поне два пъти на ден да пресичат Околовръстното, което, знаете, че е високоскоростен път, магистрала, а това освен проблеми дава и много жертви – за последните 25 години има 30 загинали и между 60-70 ранени. Така че молбата ми е наистина да следим взаимно този процес и да направим всичко възможно в началото на 2018 г., както заявихте Вие, да започне изграждането и да се реши този проблем, който, както Ви казах, продължава доста дълги години и, за съжаление, води след себе си до много жертви. НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Проданов. Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин Министър. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Проданов! Аз също благодаря за загрижеността и мисля, че действията, които сме предприели, са наистина потвърждение на това, което Вие също изразихте, и на загрижеността на Агенция „Пътна инфраструктура“, на Столична община към наистина максимално безопасното преминаване през скоростната скоростната част от софийския околовръстен път. Знаете, че там към момента дори е създадена организация със светофарна уредба, пешеходни пътеки, но това не е достатъчно. Затова всички тези усилия, за които споменах – наистина уверението от колегите от Столична община е, че месец ноември ще имаме одобрени текстове на протокол на задание, за да може, повтарям, да възложим процедурата на инженеринг и ще осигурим финансов ресурс. Изключително важно е безопасното преминаване на пешеходци на пешеходната пътека на Казичене през околовръстния път, така че, да, ангажиментът, който имаме, ще бъде реализиран през 2018 г. Аз също Ви благодаря. Благодаря Ви, министър Нанков, за положителния отговор. Следва въпрос от народния представител Манол Генов относно изоставането на общините в изработването и приемането на общи устройствени планове. Заповядайте да зададете въпроса, уважаеми господин Генов. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, ние сме си говорили и друг път с Вас по този въпрос, а той касае изоставането от страна на общините за изработването и приемането и влизането в сила на общи устройствени планове. какви мерки е набелязало ръководеното от Вас Министерство за справянето с това изоставане на всички общини в Република България с изработването, приемането и влизането в сила на тези общи устройствени планове? Имате ли анализ и оценка на актуалното състояние на този проблем, който е елемент от социално-икономическото развитие на държавата? Какъв краен срок предвиждате за влизане в сила на общите устройствени планове за всички общини – имам предвид на територията на Република България? Какво ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството за наваксване на това изоставане от страна на общините? Какво е финансовото обезпечаване за решаването на този проблем от страна на най бедните общини? Какъв размер и каква част от бюджета на Министерството ще бъдат тези средства, с които ще се помогне на най-бедните общини, които имат желание, подчертавам, да имат такива общи устройствени планове? Благодаря. Благодаря Ви, господин Генов. Моля, господин Министър, за отговор на поставения въпрос. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Генов! Към настоящия момент по постъпилите в МРРБ данни от 265 общини в страната само 21 общини

е водещ, е изцяло в компетентността на общинските администрации и извън правомощията на МРРБ. Възлагането и одобряването на плановете става с решение на общинските съвети по предложение на кметовете на общините. Сроковете за приключването им са с влизането в сила на решение на общинските съвети за одобряване на плановете, изцяло зависят от тяхната активност и ангажираност, и от скоростта на други държавни институции – Вие знаете много добре кои са, които съгласуват и заданията, и самите проекти. МРРБ оказва методическа помощ и съдействие на общините, като осъществява координацията и контрола в процеса по възлагане, изработване и процедиране на проектите на общите е водена кореспонденция с всички общини, които своевременно са уведомявани писмено за достъпа до информацията, свързана с процедурата по финансовото подпомагане, която ежегодно се публикува на интернет страницата на МРРБ, и за действията, трябва да се предприемат за включване в процедурата за финансово подпомагане, както и напомнителни писма в случаите на забавяне от страна на някои общини или изтичане на сроковете, определени от споразуменията с Министерството. Споменах, че оказваме необходимата помощ, предоставяме необходимата информация на общините бенефициенти пред нас, тъй като ние сме осигурили финансов ресурс за изработването на общи устройствени планове. С общините, които сериозно изостават в изпълнението на сключените споразумения с Министерството и при значително забавяне на съгласувателните процедури – по тяхно искане и предвид регламентираната в споразумението възможност за тяхното изменение и допълнение, се сключват анекси, с които се удължава срокът на изпълнение на действащите споразумения, сключени например през 2015 г., а

Споменахте какъв ресурс осигурява Министерството, а ние сме разделили общините в България на три групи за финансово подпомагане с различен интензитет. В първата група са включени общините от първа категория, с тях се финансира до 50% от размера на договорената цена, но не повече от 164 048 лв.; за втората група интензитетът на помощта е до 65% от стойността на договорената цена, но не повече от 142 650 лв.; за третата група – най-бедните общини в Република България, интензитетът на помощта е до 80% от размера на договорената цена, но не повече от 121 253 лв.

въпроса към него. Вие по един закон имате право да санкционирате кметовете, защото предполагам, че има и такива общини, които не проявяват инициатива да задвижат процедурите по изготвяне, приемане и влизане в сила на общите устройствени планове. Ще ползвате ли този механизъм и този лост? Струва ми се, това е лично мнение, не ангажирам никой от колегите тук с него, но се ангажирам с много граждани и избиратели, които казват така: ние имаме съответните пречки, спънки, неудобства с липсата на общи устройствени планове. В Министерството имате двайсетина човека пиари – не знам какви ги водите, но спретнете една кампания да знаят избирателите кой кмет и коя община не проявява инициатива, за да има общ устройствен план. Направете го, за да знаят избирателите за кого са гласували и в чия полза работи той – за тях или за някой друг, или бездейства. Направете една такава кампания, защото състоянието е плачевно. Вие сам го разбирате – от 265 общини 23 имат, а още няколко десетки предполагам, че са в ход на процедура. Вярно

вижте какъв е резултатът и мисля, че ще бъде по-добър отсега. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Генов. Уважаеми господин Министър, ще санкционирате ли кметове за липсата на устройствени планове? Заповядайте за отговор. Благодаря, госпожо Председател. Господа народни представители! Уважаеми господин Генов, бъркате ведомството! Двадесет пиари в МРРБ! Посочете ми ги, ако трябва и ще Ви предоставя информация, но бъркате ведомството. Много добре, между другото, формулирахте проблема, тъй като знаете, че в 2012 г. с промените в Закона за устройство на територията ние заложихме едни рестриктивни обозначителни срокове, спомняте си, които удължавахме няколкократно, и сме дебатирали много пъти с Вас темата. След тези срокове, ако общината няма изготвен устройствен план, част от инвестиционните инициативи, инвестиционните намерения и специално на частните инвеститори в тази община ще се рестриктират и ще се ограничат. Това беше един от стимулите общините да възлагат. Много в случая, но Вие го казахте пряко, а аз ще кажа, че има общини, общински администрации, кметове, на които дори санкцията, която е предвидена по закон – ще спомена за нея, не е пречка да не инициират процедура по общите устройствени планове. Общият устройствен план не е един документ и не е един продукт, изготвя, видите ли, като многото стратегии, анализи евентуално и на общинско ниво, за да го има просто на хартия. Той е документът, който ще даде плановото, ще даде визионерското, устойчивото развитие на общините от гледна точка на балансиране на територията, на потребностите от инвестиции, пък и ще намери баланса между обществените и частните нужди в района. В тази връзка Законът за устройство на територията – чл. 232б, където са предвидени тези ангажименти, на база на които кметът в

„виновни“ най общо казано, които не са инициирали тази процедура. Списъкът ще бъде публикуван и ще бъдат предприети мерки, както сме коментирали и в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, за да може наистина обществото да види и да прецени кои именно представители на местните власти, специално на местната изпълнителна власт – кметове на общини, не са инициирали тази процедура, регламентирана със Закона за устройството на територията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ще отворя една скоба. В духа на политическия феърплей и защото защото нашата основна задача е да защитаваме обществения интерес и да решаваме проблемите, бих искал да изразя към Вас, господин Министър, удовлетворение – моето и на хората от няколко населени места, за това, че в момента се решават няколко дребни, но много съществени за тях въпроси. В този дух се надявам да продължим с решаването на още по-важни и по-големи проблеми, които касаят региона, и са във възможностите на управляваното от Вас Министерство. Сега ще изложа въпроса си относно този аварирал мост при река Искър, община Гулянци, село Искър. Уважаеми господин Министър, въпросът ми касае понтонния мост на река Искър, свързващ селата от област Плевен: Искър, Крушовене, Байкал и Славовица. Известно е, че в началото на тази година, месец февруари, мостът бе откъснат от ледоход, който проби и шестте му звена и го отнесе до левия бряг на реката. Първата аварийно-спасителна реакция бе привързването на моста за три дървета на мястото, където бе отнесен. За съжаление, това е състоянието и към настоящия момент. Никак не е маловажно, че мостът е жизненоважна връзка за посочените по-горе населени места и бе пътят на хората до близо 15 хил. декара обработваема земя. Непосредственият повод обаче, по който се обръщам към Вас, са основателните притеснения и страховете на хората от опасността, която мостът в това си състояние реално представлява. Касае се за за 100-тонно съоръжение. Всяка промяна в атмосферните условия, свързана с покачването на нивото на реката, носи риска да превърне моста в заплаха за имуществото, а и за живота на населението. Приближаващият зимен сезон от своя страна прави отново съвсем реална разминалата се от месец февруари опасност съоръжението да бъде отнесено в река Дунав, където подобна огромна маса може да причини наистина много сериозни щети, включително потапяне на кораби в река Дунав. Уважаеми господин Министър, въпросът ми към Вас е: как ще бъде осигурена сигурността на съоръжението? Ще бъдат ли предприети и какви действия за предотвратяване и недопускане на щети? на щети? Планирате ли и кога възстановяването на тази жизненоважна за хората от района транспортна връзка? Благодаря Ви.

През село Славовица, село Искър и село Байкал не преминават републикански пътища, както споменах. Републиканската пътна мрежа в този район – Искър, има две мостови съоръжения – на път 3.3004, близо до село Ореховица, и на второкласния път 2.11 близо до село Гиген и село Байкал.

Този път обаче е местен и съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура“ няма ангажимент по неговото стопанисване и поддържане и в този смисъл не разполага с информация за състоянието на съоръжението. Ако имате такава,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, благодаря Ви за отговора. Макар и отговорът да не дава предпоставки за решение, все пак внесохте някаква яснота. Ще се запозная по-натам със случая и ще видя каква взаимовръзка и каква по-подробна информация можем да съставим и да приведем, за да предотвратим евентуални сериозни проблеми, които може да създаде това съоръжение. Благодаря Ви. Благодаря, господин Бурджев. Ще ползвате ли дуплика, господин Министър? Не, добре. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Ивайлов Ченчев относно прекратено подаване на питейна вода в село Бърложница, община Сливница, област Софийска. Заповядайте, господин Ченчев,

Нека да започна моя въпрос към Вас така. И аз, като колегата, изказвам благодарност, че Вие винаги се отзовавате по въпроси, които наистина стоят като тежки проблеми в отделните области на страната. В случая ще Ви прочета нещо, което след това ще предоставя на Вашето внимание, от жителите на село Бърложница, община Сливница, област Софийска. Те са написали сигнал, който са адресирали освен до кмета, до омбудсмана и до още няколко институции.

Сигналът е от 28 септември 2017 г. „В селото ни повече от два месеца няма питейна вода. Може би са Ви докладвали, че такава има и се доставя по някакъв режим, каквато обява е поставена, но това е пълна лъжа. Така сме написали и на самата обява, която е окачена в селския магазин, но за съжаление никой нехае. Пускат я в най-различни часове за по 20-30 минути някакви църцорещи, мръсни води – цитирам, които ние плащаме сигурно и с въздуха, който се движи шумно в тръбите. Представете си, ако едно дете отвори чешмата по това време и се напие с тази вода, какво ще се получи! Не че когато имахме вода, тя беше качествена, защото същата се доставя по етернитови тръби и Вие сами преценете какво е качеството й.“ След това хората – жители на село Бърложница, изброяват срещите, които са провели и многократните опити това нещо да бъде решено като проблем. „Последваха проверки в няколко имота, избрани не знаем от кого. Проверяващите ровеха по градини, по кошари, но не оставиха протоколи. Не разбрахме какво точно провериха и какво констатираха.“ Ще помоля да внесете яснота. „Дори да има няколко кубика вода, която се набира всеки ден, същата не се разпределя равнопоставено. Така и не се знае къде отива. Има чешма в селото, която е в имот, почти на улицата, без водомер. Там има постоянна вода. Продължава нехайството. Някои хора, те са много малко, просто единици, жители на селото, имат вода по няколко часа, други по 4-5 дни нямат или имат само 4-5 капки мръсна вода.“

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ченчев! Водоснабдяването на село Бърложница, община Сливница, се осъществява от шахтов кладенец, като водата от кладенеца чрез чрез помпена станция се подава до напорен резервоар 75 куб. м. Постоянно живеещите жители на селото са 81 човека, като са регистрирани 34 абонати, които през летните месеци значително се увеличават – на 98 сезонни абонати, съответно

до 0,3 л/сек. поради високите температури и малкото валежи. За покриване на високите нужди и поради увеличаване на населението от временно пребиваващите през летния период, включително през месец септември, в рамките на който е подаден и сигналът, той касае летните месеци – юли и август, поради увеличаване на населението от временно пребиваващите през летния период необходимото водно количество е от около 80 куб. м. Поради намаления дебит на водоизточника със заповед на кмета през летните месеци е наложен режим на водоподаване за населеното място. От началото на въвеждане на режима от ВИК ЕООД – София, са осигурени два броя водоноски – такава информация ми е предоставена, разположени в центъра на селото, както и е осигурена минерална вода, отново по линия на ВИК оператора. Вътрешната водопроводна мрежа на селото е с дължина 2300 м, напорният водопровод е с дължина 1200 м, а хранителният водопровод е с дължина 150 м.

територии и с еквивалент жители над 10 хиляди, тоест за големите населени места. Тъй като в случая селото е с население дори под 100

които касаят населените места под 2000 еквивалент жители, в която категория попада и селото, няма да се финансират ВИК проекти, за съжаление. За реалното решаване обаче на проблема, свързан със задоволяване на нарасналото потребление, е необходимо проучване на нови алтернативни водоизточници – споменах какъв е дебитът и капацитетът на сегашния. Аз ще се запозная още по-сериозно с положението и на място, но информацията, която ми беше предоставена от ВИК оператора, е, че дори в летните месеци, когато

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, уважаеми господин Министър! Аз бях в селото, както вече казах. Там водоноската беше една водата, която течеше от нея, не беше по-различна от тази, която Ви показах преди малко. Хората знаят това. Аз съм в постоянен контакт с тях. И към днешна дата съществува такъв проблем, въпреки че благодарение на Вас, доколкото знам, мерки по този въпрос вече са по този въпрос вече са предприети. Разбира се, жителите са крайно чувствителни по темата. Те ме помолиха също чрез трибуната на Народно събрание да попитам друг алтернативен каптаж – да се помисли в тази насока, защото наистина сегашният е вързан към реката, но в летните месеци се оказва, че е невъзможно да има нормален дебит на вода, да не говорим, че сегашният каптаж беше силно замърсен, трябваше да се чисти. В момента, в който бях там – преди около две седмици, това все още не беше направено. Сигурен съм, че Вие ще вземете отношение. Естествено, ще отида пак на място да видя удовлетворени ли са жителите. Запазвам си правото отново да задам своя въпрос по проблема. Благодаря Ви, господин Министър. Благодаря, господин Ченчев. Ще ползвате ли дуплика, господин Министър? Не. Преминаваме към следващия въпрос, а той е от народния представител Манол Трифонов Генов относно разширяване на околовръстен път на град Пловдив от пътен възел Царацово до връзката с пътя Пловдив – Асеновград. Заповядайте, господин Генов, да поставите въпроса. Моят въпрос е относно разширение на околовръстен път на град Пловдив – терминът е такъв, иначе този път е от няколко участъка с различни класификации по републиканската пътна мрежа. Всъщност това е от първата отбивка на Пловдив до пътя Пловдив – Асеновград, където влиза този околовръстен път. Последните години ръководеното от Вас Министерство в лицето на Пътната агенция извършиха серия от действия за реализацията на този проект. Бе открита и завършена процедура по Закона за обществените поръчки за изготвяне на идеен и технически проект за привеждане на тези на Г-20. Целта на задачата бе да се проучат поне две възможности за реализация на такова разширение по този

следният: кога планирате да приключат всички процедури, необходими за реализацията на този проект? Можете ли да посочите реални срокове за стартиране на неговото изпълнение, разбира се, след изготвяне на технически

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Генов! На този етап Агенция „Пътна инфраструктура“, респективно и в лично качество, не мога да се ангажирам с конкретни срокове за приключване на процедурата по изработване на технически проект за обекта и стартиране на строителството поради следните обстоятелства – Вие добре ги знаете, между

От 28 юни, добрата новина е, знаете я, тази година решението по ОВОС влезе в сила. Оттук нататък изработването на технически проект е възпрепятствано поради множество заявени инвестиционни намерения в района на обекта и желание за достъп до съществуващото трасе на път II-86. Тези проблеми на общините излязоха на преден план и за участъка от път II-86, който в момента е в строителство. Знаете, предвиждаме локали, ще ги проектираме и изграждаме паралелно с ремонта. Всичко това налага необходимостта от смяна на концепцията за проектиране на участъка, заложена в идейния проект, смяна на вида на пресичанията с напречните републикански и общински пътища и включване включване проектирането на локални платна. Да не изпаднем в ситуацията, в хипотезата на Пловдив – Асеновград, в която сме в момента. Ако ще правим нещо, да го направим качествено и, както се казва, веднъж. С оглед цялостното решение на пътния участък още на етап проектиране и решаването на въпросите с изграждането на локалните платна, Агенция „Пътна инфраструктура“ вече провежда три, между другото, другата седмица темата със заинтересованите страни – областна управа, общини и държавни ведомства. Трябва с тях да изясним цялостната визия за уширение на околовръстния път на град Пловдив в тази му част. Колкото и условно да звучи „околовръстно“, приемаме, че е околовръстният път на Пловдив в тази му част

от тези работни срещи, да пристъпим към отчуждаване на засегнатите имоти и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съществените изисквания към строително-техническия контрол по част „Конструктивна“. След приключване на тези процедури Агенцията може да пристъпи към избор на изпълнител и строителство. Аз ще мога да отговоря конкретно, наистина в конкретика на Вашия въпрос, тъй като не искам да поемам ангажименти, които не зависят и от моята воля, и от скоростта на работата на колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“. Когато изберем окончателната визия за техническо решение, когато бъде възложено проектирането на окончателния технически проект, тогава ще имаме яснота, с цялата условност на база на обжалването по Закона за обществените поръчки, тогава ще имаме яснота и ясен линеен график за сроковете, с които ще се ангажираме. Благодаря Ви.

периода от 1 януари 2016 г. до 1 юни 2016 г. точно на този участък са станали 188 пътнотранспортни произшествия. За съжаление, при тези произшествия има 51 ранени. И за още по-голямо съжаление – 4 загинали. Искам да кажа за изключителната важност на този участък, защото той осигурява транспортния поток от софийска, пазарджишка, част от пловдивска област през магистрала „Тракия“, за кърджалийска и смолянска област, и част от пловдивска област, където движението, транспортният поток е изключително на колела. Положете всички усилия, направете всички действия да може тази черна статистика да стане по-малка. Виждате само като човешки щети какво се е случило за година и половина. Не искам да говоря за материалните щети, които са настъпили вследствие на тези 200 пътнотранспортни произшествия само за година и половина. Сметнете проекта така: нека да не икономисваме пари. Вие сам направихте едно признание преди малко, че е осакатен проектът „Пловдив – Асеновград“. Вие много добре знаете защо и как се случи това. Не искам да го коментирам сега, но нека тази грешка да не се допуска при проектирането именно на този участък. Да, сега, надявам се до 31 декември да стане това, за което говорихте – за но осакатените неща, локалите, достъпът на бизнеса до пътя. Нека да не повтаряме тази грешка, после пак да си задаваме въпроси,

Благодаря Ви, господин Председател. Госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, ще започна оттам, където свършихте – за осакатения проект, който споменах: Пловдив – Асеновград. Мисля, че в процеса на работа, Вие много добре го осъзнавате, отстраняваме пороците и пропуските, които бяха още на етап проектиране – именно локалите, достъпът специално на бизнеса, на заетите в индустриалната зона между Пловдив и Асеновград, към новото проектно и към новото рехабилитирано и изградено трасе. Убеден съм, че Вие поне го осъзнавате. Относно статистиката, която изчетохте, ние също сме запознати с тази статистика. В основната част от отговора на Вашия въпрос споменах за всички действия, които предприемаме, които ще предприемем. предприемем. Не успях да се ангажирам и не искам да поемам ангажименти пред Вас от тази висока трибуна за срокове, които няма да могат да бъдат изпълнени – споменах, поради невъзможността към момента на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на всички

Хубаво е, че ги стартираме, и не само ги стартираме, а с мисъл, която споменах преди малко. Вие също го осъзнавате. Нека да направим проекта така, че той да балансира всички интереси: публични, обществени, на транзитнопреминаващите през околовръсния път на Пловдив. Не това е най-пряката връзка между столицата и смолянска област например областният център на град Смолян и на всички икономически субекти по протежение на тази част от околовръстния път на Пловдив. За трети За трети път ще го кажа, аз съм убеден, че си давате ясна сметка, а и полагаме не малко усилия, които ще дадат резултат. Важното е да се започне, да вкараме нещата в правилния коловоз, да положим усилия заедно с местните администрации, които ще помогнат за отчуждаванията и ще дадат цялостната си визия на база и на плановете, имат, и подробните устройствени планове, които са приели, за разширяване на икономическата и бизнесзоната в обхвата на този околовръстен път, за да може да изберем най-доброто решение и да можем да стартираме с реалното му изпълнение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос. Той пак е от господин Генов относно готовността на Агенция „Пътна инфраструктура” за обезпечаване на зимното поддържане и снегопочистването на републиканската пътна мрежа. Заповядайте, господин Генов, да поставите въпроса. Уважаеми господин Министър, за пореден път въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, знаем, че Агенция „Пътна инфраструктура” е собственик на около 20 хил. км републиканска пътна мрежа. Времето е хубаво, топло, пътищата са чисти, но ни чака зима. каква е готовността на Агенция „Пътна инфраструктура” за есенно-зимния сезон 2017 – 2018 г.? Какви са прогнозните разчети за очакваните разходи на Агенцията по отношение на снегопочистването и на пътната поддръжка в зимни условия на всички републикански пътища? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Генов. Заповядайте за отговор, господин Министър.

въвеждаме режим на зимно поддържане на републиканските пътища. Налице е пълна координация и взаимодействие с всички ангажирани структури и изпълнители по зимното поддържане, както и съгласуване на действията, когато утежнената зимна обстановка засяга повече от една административна област, тоест областни пътни управления. Полагат се максимални усилия и се предприемат всички мерки експлоатационното състояние на платната за движение при зимни условия да отговаря на приетите степени и ниво на зимно поддържане на пътищата. Агенция „Пътна инфраструктура” е създала организация за подготовка и поддържане на републиканските пътища в зимни условия са предприети необходимите мерки за осигуряване безопасността на движението. В периода на тази седмица, от 23 до 27 октомври, се извършва проверка на готовността на техниката, на наличието на инертни материали и соли, преди въвеждане на зимното поддържане съгласно договорите с поддържащите фирми, както и проверка, свързана с недопускане дублирането на снегопочистващата техника за републиканската и общинската пътна мрежа. Тази проверка се извършва във всяко от двадесет и осемте областни пътни управления в страната. Фирмите ще бъдат проверявани ежемесечно и ще бъдат налагани санкции съгласно договорите за поддържане, ако открием съответно нарушение на тази договори и несъответствие заложените принципи в тях. В съответствие с одобрените планове малко над 3000 машини, в това число товарачни машини, снегорини, пясъкоразпръсквачи, комбинирани машини, роторни снегорини, автогрейдъри, лугоразпръсквачи и други ще бъдат включени в зимното поддържане. Заплащането на дейностите по зимно поддържане ще се извършва въз основа на единични цени на „километър почистен път“, които са определени от нивото на поддържане на съответния пътен участък. Има четири нива, предполагам знаете, на поддържане в зависимост от интензивността на движението и категорията на пътя – А, Б, В и Г. При ежемесечното отчитане на извършените работи ще се има предвид действителната дължина на поддържаните пътища и месечните средни, корелационни коефициенти. Тези корелационни коефициенти се получават въз основа на дневните корелационни коефициенти от 0.3 до 0.5, определяни в зависимост от атмосферните условия и състоянието на настилката. Прогнозните средства за зимно поддържане на републиканските пътища са ориентировъчно между 60 и 80 млн. лв. в зависимост от зимните условия. Проведена е междуведомствена работна среща с участието на представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, разбира се, и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ относно координацията, взаимодействието и ангажиментите на всяка от страните, контрол на тежкотоварните превозни средства и тяхната пригодност за движение в зимни условия. Издадена е заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, която е съгласувана с Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ относно организацията и контрола на движението за осигуряване на нормална проходимост по републиканската пътна мрежа през есенно-зимния сезон 2017 – 2018 г. Разбира се, създаден е Междуведомствен щаб, в който участват представители на посочените институции и областните управители. Целта е подобряване на координацията между структурите и предприемането на конкретни мерки за обезпечаване на нормалната проходимост на републиканската пътна мрежа през зимния сезон, изготвяне, разбира се, и на плановете за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа при областните пътни управления. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте, господин Генов,

Струва ми се, че миналата година при първите два обилни снеговалежа тя липсваше. Нека координацията да е такава, че да не се оплакваме, че тираджиите и шофьорите на тежки камиони не слушат и минават тук и там, пък ние не можем да ги спрем. Кой може да ги спре? „Пътна полиция“. Като нямате координация с тях, миналата година затваряхме магистрали, затваряхме първокласни пътища за един не така обилен снеговалеж, който си е характерен за нашите географски ширини през годините.

Една Ваша предшественичка се забавляваше, като казваше за друга нейна предшественичка – режели и давали пари за клони и храстчета в сервитута на пътя. Клоните и храстите, господин Министър, в сервитута на пътя и извън него са изключително важни при обилен снеговалеж и тежък сняг. Защо се затвори Петрохан? Защото паднаха клони и дървета, не че имаше голям сняг. сняг. Има още време. Вземете сериозни мерки и там, където растителността е в сервитута на пътя, където има дървета дори и извън него, а те застрашават трафика и движението по тези пътища, съответните двадесет и осем областни пътни управления да вземат мерки чрез договорите, ако имат такива, разбира се, за поддържане на пътя. Нека да изрежат храстите и дърветата, за да не стават бели в бъдеще. Благодаря.

земен наклон в Петрохански проход – 2,5 м сервитут на пътя. Дървета от над 50 метра разстояние от пътя паднаха на пътното платно. Между другото, директорът на Областно пътно управление – Монтана,

изсичане на подобни храсти, по-скоро дървета, в случая говорим за големи букови дървета в Петроханския проход. Той твърди, че ги е чистил в сервитута, между другото, но в момента е извършвана проверка от прокуратурата срещу директор на Областно пътно управление именно за това, което Вие ме съветвате аз да правя.

че поради все още неокапалата листна маса, тежкият сняг предизвика падане не само на храсти и на клони, а на цели дървета. Затова най-удачно и логично беше тези проходи да бъдат затворени, за да не създаваме аварийна кризисна ситуация, което и направихме. В рамките на двадесетина часа се оправихме с Беклемето, на 40 часа – с Петрохан. Между другото, не само при тежкотоварните автомобили, абсолютно сте прав, затова полагаме максимални усилия, за да подобрим и да създадем качествена и ефективна координация между всички, въвлечени в процеса по зимно поддържане страни и от гледна точка на контролните органи, и от гледна точка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Така че процесът е двустранен. Държавата създаде необходимата координация. Да, винаги може повече и по-добре, но трябва малко съвест и разбиране и от водачите на пътни превозни средства, които да преценяват сложността и наистина тежките обстановки, които биха могли да бъдат създадени на база на метеорологичните условия. ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно връзка на път I-7 Силистра – Шумен, с автомагистрала „Хемус“. Заповядайте, господин Иванов, да поставите въпроса.

Настоящият ми въпрос е продиктуван както от поставени ангажименти от избиратели в района, така и мои лични впечатления, пътувайки по въпросния път. Само да припомня, че преди две години беше пуснат участъкът от автомагистрала „Хемус“ между селата Панайот Волов и Белокопитово. По време на строителството беше изградена връзка на път I-7 Силистра – Шумен, която свързваше този път с автомагистрала „Хемус“ в района на село Панайот Волов. След приключване на строителството и пускане в експлоатация на този участък от автомагистрала „Хемус“, въпросната връзка, която е най-бързата и най-удобната за пътуващите в посока Силистра и пътуващите от Силистра към Шумен да се свържат към автомагистрала „Хемус“ в посока Варна, беше засипана с чакъл и инертни материали и в момента не функционира.

по път I-7, да бъде пусната в експлоатация, защото в крайна сметка за тази връзка, господин Министър, са изхарчени средства, по никакъв начин не е нарушена нейната цялост, може да се използва?

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, пътната връзка на път I-7 Силистра – Шумен, от автомагистрала „Хемус“ е изградена като временна връзка по време на строителството на участъка Белокопитово – Каспичан, на автомагистралата. След приключване на строителството връзката, която съществува на мястото в момента, става етапната връзка на автомагистрала „Хемус“, за да може новопостроеният участък да се ползва от гражданите на държавата, от всички минаващи.

Тя остана в това състояние, за да бъде в помощ на Агенция „Пътна инфраструктура“, полиция, пожарна и „Гражданска отбрана“ при бедствени ситуации. С това ще приключа отговора на въпроса. Това е била етапна връзка, използвана е като временна такава в

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Считам, че решението тази връзка да остане като временна е доста нелепо решение, тъй като изграденият пътен възел „Белокопитово“ и до ден-днешен затруднява пътуващите, опитвайки се да намерят посоката я за Варна, я за Русе, я за София. Немалко от пътуващите се объркват постоянно. Апелирам към Вас да преосмислите това решение на Вашия предшественик, защото то не е Ваше, и да намерите начин да се пусне в експлоатация тази връзка, защото тя по никакъв начин не затруднява движението нито в посока Силистра, нито в посока Шумен и ще улеснява пътуващите, съкращавайки драстично разстоянието на тези, които искат да се включат на автомагистрала „Хемус“, за да не ходят до този сложен пътен възел, който, спомняте си, тогава беше медиите със своята сложност. Нечия инженерна мисъл направи изключително сложна, не бих го нарекъл, детелина. Тогава беше наречен „диамант“, ако не се лъжа. Пътно-транспортни произшествия там стават всеки ден. До голяма степен това ще облекчи самите пътуващи и би намалило бъдещи инциденти на този пътен възел. Затова апелирам към Вас да намерите начин, да преосмислите своята политика и тази пътна връзка да бъде пусната в експлоатация, защото по никакъв начин тя не затруднява движението

С този въпрос приключиха и въпросите към министър Нанков. Преминаваме към следващите въпроси, които са към министъра на образованието и науката Красимир По молба на господин министъра на труда и социалната политика Бисер Петков има разместване. Господин Вълчев ще поеме въпросите, тъй като господин Бисер Петков се намира на среща, която ще приключи скоро.

обръщам се към Вас и към ръководството – министри, които са били в реда за контрол, особено министър Петков, към когото имаме изключително важен въпрос заплащането в социалната сфера – какво се предвижда с бюджет 2018, за следващия парламентарен контрол да бъде предвиден като първи,

Благодаря Ви, госпожо Янкова. Това, което представихте като въпрос в процедурата, председателят на Народното събрание и Председателският съвет ще го имат предвид при подреждането на министрите в парламентарния контрол. Сега преминаваме към въпроси към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Първият въпрос е от народния представител Донка Димова Симеонова относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди в системата на предучилищното и училищното образование. Заповядайте, (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! В основата на философията на Закона за предучилищното и училищно образование е поставен въпросът за уреждане на обществените отношения, свързани с приобщаващото образование. Затова Законът изисква всеки директор на детска градина и училище да създаде свой екип от специалисти за личностна подкрепа на всяко едно дете и ученик. Разбира се, тази потребност идва не само и не толкова от нормативните актове, колкото от очевидната ключова роля, която играят психолозите, педагогическите съветници, ресурсните учители и логопедите в приобщаващото образование. Ние, членовете на Комисията по образование и наука от парламентарната група на „БСП за България“, както с другите народни представители по райони, провеждаме редица срещи из цялата страна под надслов „За делника на образованието“, на които срещи обсъждаме проблемите на предучилищното и училищното образование и търсим начини за тяхното решаване. Няма среща, на която да не е поставен въпросът за необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди. Разбира се, поставят се веднага и другите въпроси. Първо, за необходимостта от средства в делегираните бюджети, особено в малките населени места, за да бъдат открити тези щатове. Другият въпрос, който пък възниква: ако има средствата, дали ще има необходимите специалисти, защото се оказа, че в някои райони например логопед не може да се намери? И оттам въпросът, че някои директори назначават лица, които са неквалифицирани по дадените специалности. Оттам възниква въпросът: какъв ще бъде контролът? Затова, уважаеми господин Министър, моля Ви да отговорите на въпроса: какви изводи се правят в Министерството на образованието и науката относно броя и квалификацията на психолозите, педагогическите съветници, ресурсните учители и логопедите, работещи през учебната 2017 – 2018 г.? И съответно какви мерки ще предприеме Министерството за осигуряването на необходимите такива?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

му осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури, както и с доставчиците на социални услуги. Така те самостоятелно разработват и прилагат цялостни политики за развитие на училищната общност. На децата и учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Тази подкрепа се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и всеки За реализирането й в детските градини и училищата могат да работят психолог, педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители. Екипната работа между учители и други педагогически специалисти при работата им с едни и същи деца и ученици има за цел повишаване на ефективността на педагогическите подходи. По наши данни през месец септември тази година общият брой на специалистите, назначени през учебната 2017 – 2018 г. за осъществяване подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, е 2661 души, психолозите са 614, ресурсните учители – 698, логопедите – 448, рехабилитаторите на слуха и говора – 53, педагози за зрително затруднени деца – 80. Що се отнася до квалификацията, която Вие също поставихте като въпрос, повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване на компетентност на педагогически специалисти. По Националната програма „Квалификация“ на Министерството на образованието и науката за миналата година са преминали обучение 26 хил. 387 педагогически специалисти. Това създава условия за повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование и дава възможност за реализация на младите хора. По този начин се синхронизират политиките по отношение на повишаване компетентността им във връзка с нормативната, институционалната и социалната среда на образователната система. Предвидените за изпълнение мерки и дейности през 2017 г. са Предвидените за изпълнение мерки и дейности през 2017 г. са ориентирани към продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, като предлаганите обучения са съобразени със спецификата на заеманите длъжности. От началото на 2018 г. Министерството на образованието и науката предвижда допълнителни 7 млн. лв. по бюджети на образователните институции за осигуряване на повече педагози и педагогически съветници в училищата. Приоритетно те ще бъдат назначени в областите с недостиг на такива специалисти. Това, което ще имат училищата, са близо 30 лв. на всеки един ученик, с които те ще могат да организират само този вид подкрепа за психолози и педагогически съветници. Отделно от това училищата, общините, регионалните центрове за приобщаващо обучение, в зависимост от това как е избрано да се организира тази подкрепа, получават средства за ресурсна подкрепа. Отделно са предвидени, като част от разходните стандарти, и средства за логопедична подкрепа. Няма съмнение това, което Вие казахте, че реализирането на концепцията за обща и допълнителна подкрепа за подкрепа на всяко едно дете от екип от педагогически и други специалисти е една от най-важните – както за детето, така и за цялостната училищна среда. Тази концепция трябва да се реализира, да се разширява като бюджетно финансиране, включително и със следващите бюджети. По отношение на Проектобюджета за 2018 г. това, което вероятно ще бъде предложено на Народното събрание, се правят поне две крачки. Едната е, която вече споменах отношение на педагогическите съветници и психолозите, а другата е ресурсните учители, които работеха по Проекта за приобщаващо образование, финансиран по линия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, да бъдат финансирани и преназначени за сметка на за сметка на бюджета, като на образователните институции ще им бъдат предоставени средства за тази цел. Действително редица райони не могат да си намерят специалисти, в много училища броят на децата е малък. Случаите, които които изискват подкрепа, не предполагат цялостна целодневна ангажираност. Важното в този случай е,

Благодаря, господин Министър. Заповядайте, госпожо Симеонова, за реплика. Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Несъмнено е, че ролята на психолозите, педагогическите съветници, ресурсните учители и логопедите е ключова за изпълнение на приобщаващото образование – както за откриването на необходимостта от подкрепа, така също и за осъществяването на комуникация между членовете на екипите и на участниците в този процес, също така за справянето с агресията и тормоза, както и за сътрудничество със семейството и с другите заинтересовани институции. институции. Благодаря за Вашия отговор и най-вече за това, че са предвидени целеви средства, защото част от директорите споделят, особено в малките населени места, че основната причина е липсата на средства в делегирания бюджет. Подходът е правилен и може би трябва да се мисли в тази посока. Най-добрият вариант е, разбира се, да има екип от специалисти във всяко училище. Обръщам внимание – и в детска градина, защото колегите директори на детски градини казват, че проблемите тръгват още от най-ранна детска възраст и трябва да бъдат диагностицирани и овладявани.

да бъде назначен в няколко институции, или добър вариант е, освен регионалните, да има също така и общински центрове за подкрепа, които да обхващат по-малките населени места. За съжаление обаче, и другият въпрос, който поставихме и който Вие също споделяте, е това, че няма необходимите специалисти. Може би трябва да се помисли и за това по какъв начин тези професии да бъдат направени привлекателни за по-младите хора, за да се включат в тях. Като варианти за това отново поставям въпроса, който повдигат психолозите и педагогическите съветници относно по-пълното изясняване на статута, условията за труд и дейността на психолози и педагогически съветници и на другите специалисти.

Ще използвам възможността да довърша това, което не успях. И след получаването на тези средства, част от по-малките училища няма да имат възможност сами да организират тази подкрепа. За следващите години ние дори трябва да консолидираме всички средства за обща подкрепа – за логопедична, психологическа, ресурсна. Ще направим наблюдение, може би в началото на следващата година, до каква степен е осигурена тази подкрепа, и може да бъде осигурена в различни различни райони – в различните училища и детски градини, както Вие казвате, защото факт е, че в по-малките, по-периферните от областния център общини е по-трудно да се организира при равни други условия тази подкрепа. Може би е подходящо да се провокират самите общини да създадат центрове за личностна подкрепа, може би един на няколко общини. Имаме такива случаи, където една болница обслужва три общини или една професионална гимназия се е обособила около две-три или четири по-малки общини, по-далечни от областните центрове. Законът за предучилищното и училищното образование предвижда такава възможност една община да възложи на друга подкрепата за личностното развитие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно кадровата политика

Настоящият въпрос е продиктуван от редица срещи, разговори с представители на образованието в Шумен, говоря за директори, учители, на срещи, които бяхме организирали като народни представители, не само аз, но и колегите, които са в сферата на образованието. Ясен е въпросът: дали е окомплектован личният състав и ръководителят на Регионалното управление на образованието успява ли да изпълнява законовите си задължения без нарушения? Обективно ли се провеждат конкурсите за назначаване на директори на територията на област Шумен? Ще дам предварителна информация, която съм събрал, за да видим дали тя съвпада с това, което ще изнесете. Моята информация е, че към 1 октомври 2017 г. от 22 щатни бройки са заети около 10 – един началник, осем експерти по предмети, половин бройка за шофьори, една секретарка, която по моя информация е повишена в главен специалист, един специалист „Човешки ресурси“, две счетоводителки. В същото време масово напускат служители от Регионалното управление на образованието. Не е в предмета на отговора, но ако имате информация, да ми кажете от сега действащия началник на РУО – Шумен, колко наказани директори има и защо, по какви причини? Информацията ми е, че се проверяват едни и същи училища.

трябва да се закрият. А в същото време, при положение че има достатъчно кадри, включително и безработни млади хора, които имат необходимия ценз, се назначават хора на пенсионна възраст, пенсионирани директори. До голяма степен по

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, към настоящия момент както Вие споменахте, щатната численост на Регионалното управление на образованието – Шумен, е 21 щатни бройки, от тях 5 са незаети. С мои заповеди са обявени конкурси за длъжност „Старши експерт по математика“, „Старши експерт по български език и литература“. Вчера буквално подписах заповедта за обявяване на конкурс началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско информационно обслужване“. Предстои да обявим конкурс за

Процедурата предоставя възможност на служителите, отговарящи на изискванията, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълненията на служителите в Държавната администрация, които са с натрупан опит в Регионалното управление на образованието и са запознати със спецификата на конкретната дейност, бъдат повишени чрез заемане на по-висока длъжност и да повишат мотивацията си при изпълнението на служебните си задължения. През календарната 2017 г. на територията на област Шумен, както и в останалите области, не са обявени конкурси за заемане на длъжността „директор на образователна институция“. Искам да Ви информирам, че през настоящата година са назначени до провеждане на конкурс на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда директори на шест общински училища в областта. Аз съм предпазлив да поставям оценки за дейността на началниците на регионални управления въз основана попълнената им щатна численост. Само ще Ви кажа, че през месец септември, преди началото на учебната година, когато се попълват свободните учителски длъжности, ние имахме над 35 заявления за прекратяване на служебните правоотношения в регионалните управления на образованието. Това е над 6% от щатната численост на всички Регионални управления на образованието. Не съм правил статистика, но нямам наблюдение, това е концентрирано единствено и само в Шумен и в Регионално управление на образованието – Шумен. Това е така, защото, както Ви казах, през месец септември се заемат длъжности, от друга страна, съвпадна и с увеличението на учителските заплати, което направи работата в образователните институции от гледна точка на заплащане съпоставима, в някои случаи дори по-желана от тази в регионалните управления на образованието. Разбира се, това представя пред нас задачата ние да търсим възможности чрез новия бюджет за увеличаване на възнагражденията в Регионалните управления на образованието. на образованието. Но искам да Ви кажа, че това не е само в Шумен, а и във всички Регионални управления на образованието. Проблемът със заемането на щатните длъжности. Няколко конкурса приключиха без

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, мисля, че за пореден път – понеже съм Ви задавал няколко пъти и писмени въпроси относно дейността на Регионалното управление на образованието, ни предоставихте информация, която Вие получавате от самия началник на Регионалното управление на образованието – Шумен. Според мен е необходимо Вие да направите една по-детайлна проверка. В тази връзка искам да Ви задам задам един допълнителен въпрос: имало ли е дисциплинарно производство срещу началника на Регионалното управление на образованието – Шумен, по каква причина е било заведено то и, ако е било прекратено, защо е било прекратено това дисциплинарно производство?

Искам да Ви запитам – Вие ли носите отговорност, защото Вашият подпис седи тук, отзад, на това нещо като отговор, или съответният директор, тоест началник на Регионалното управление на образованието, защото това е официален документ? Ще Ви предоставя съответните доказателства за това нещо,

днес да приключи, да се подава невярна информация? Този въпрос беше относно уволнение на учители и директори и така нататък. Тук е пропуснато едно от тези уволнения и най-вероятно то е свързано с изплащане на известни суми и обезщетения. В този въпрос виждам и други суми, не малки, които са изплатени. Искам да питам: кой носи отговорност за това нещо, защото те се плащат от държавния бюджет и от джоба на българския данъкоплатец? Това буквално е разхищение на държавни средства, защото тези хора са

По отношение на дисциплинарното производство – този въпрос не ми беше зададен предварително. Спомените ми са – да, имаше такова и то беше прекратено. Редица дисциплинарни производства в Министерството приключват без налагане на дисциплинарно наказание. Така че това е един от случаите, но конкретните мотиви не мога да Ви ги възпроизведа с точност в момента. Ще се запозная с материалите, които ми предоставихте. Доколкото разбрах от Вас, става въпрос за пропуск на информация, а не за невярна информация. Ще направя тази проверка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Таня Тодорова Петрова относно едносменен режим на обучение в училища от град Варна без самостоятелни сгради. Заповядайте, госпожо Петрова, да поставите въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! В изпълнение на управленската програма на Политическа партия ГЕРБ и в съответствие с нормите на Закона за предучилищното и училищно образование Министерството на образованието и науката има за цел въвеждането на едносменен режим на на обучение във всички училища на страната до 2021 г. Разбирам, че този процес в големите градове е труден. Като народен представител от Варна моят въпрос към Вас е: какви конкретни действия е планирало Министерството на образованието и науката с ръководството на Община Варна за промяна на образователната инфраструктура

въвеждането на едносменен режим училище е част от нашата управленска програма и част от една от целите в системата на предучилищното и училищно образование, независимо на кое правителство. За да се осигурят условия на целодневна организация на учебния ден до 2020 г., Община Варна е направила проучване за готовността на училищата. следващите три години ще се направи вътрешна реорганизация на наличната материална база и оптимизация на план-приема. Работи се по реализирането на планиран проект за преместване на Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ в нова сграда, която предстои да бъде построена. За целта ще бъдат отпуснати целеви средства от държавния бюджет. Основно училище „Захари Стоянов“ по този начин ще може да покрие потребността за обхват на по-голяма част от подлежащите на задължително образование ученици в квартал „Чайка“ и селищните образования в район „Приморски“. Направените предложения на Община Варна са на база данни от ЕСГРАОН за подлежащия задължителен обхват за учебната 2017 – 2018 г. и 2018 – 2019 г. Министерството на образованието и науката е възложило на общините да изготвят оценка на образователните потребности и инфраструктурата за осъществяване на целодневна организация на дейностите в общинските училища и преминаването им към едносменен режим. Изискана е информация от общинските училища за необходимостта от допълнителни класни стаи и помещения, които да осигурят нормални условия за провеждане на целодневна организация. Проведени са индивидуални срещи с директорите на училища за уточняване потребностите и възможностите за всяко училище, разгледано индивидуално и в контекста на училищната близост, в рамките на същия административен район. Училищата, съвместяващи обща сграда, работят по проектиране и изграждане на нови класни стаи, какъвто е случаят с Основно училище „Георги Сава Раковски“ и Основно училище „Петко Славейков“, които трябва да редуцират приема си. Основно училище „Захари Стоянов“ остава само в сградата след построяване и извеждане на Математическата гимназия. Ползването на сградата на Оздравителното училище „Д-р Никола Димитров“ ще поеме ще поеме приема на учениците в района след редуциране на приема в Основно училище „Захари Стоянов“ и Основно училище „Георги Сава Раковски“. Основно училище „Антон Страшимиров“, по декларирана позиция на директора, може да си осигури целодневна организация чрез оптимизация на наличната материална база, както и на приема в училище. Основно училище „Иван Вазов“, независимо че съвместява обща сграда с друго училище, разполага със свободни класни стаи и препоръката към директора е да повиши качеството на образователния процес, да привлече доверието на родителите, които да запишат децата си в училище. Това ще облекчи потока на желаещите родители към намиращите се в близост училища. На всички директори са направени препоръки за вътрешна реорганизация на приема, за да се уплътни наличният свободен сграден фонд в останалите училища. Община Варна е извършила оглед на свободни терени в кварталите „Аспарухово“ и „Възраждане“ за бъдещо изграждане на учебни сгради при необходимост. Накратко, това което правим като мерки спрямо всички общини, а не само спрямо община Варна – правим анализ на училищната инфраструктура с акцент върху най-големите градове, там, където има и най-много училища на двусменен режим. Част от училищата ще преминат на едносменен режим, като намалят приема си. На ниво община в общия случай има достатъчно места. В конкретни училища няма такива. Отделно от това през следващите години ще бъдат построени определен брой училищни сгради. Всъщност такива са построени и през последните години в няколко общини. Ако през последните години акцентът на разговора беше върху строежа на нови детски гради, то през следващите години ще бъде върху строежа на училища в най-големите градове, така че да бъде разширена базата. Несъмнено във всеки един град има възможност от оптимизация – това, което изложих и за община Варна: оптимизация както

Благодаря, господин Министър. Моят въпрос беше „конкретни мерки” и Вие съвсем конкретно очертахте какво ще се случи в следващите години в община Варна. Използвахте израза „оптимизация на план-приема“, целесъобразно е към него да прибавим и оптимизация на училищната инфраструктура в града, защото освен Математическата гимназия, Природо-математическата гимназия и другите професионални училища, които

Дуплика? Нямате. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Петър Бойков Витанов относно назначаването на училищни психолози. Заповядайте, господин Витанов, да поставите въпроса. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Министър, колеги, уважаеми господин Вълчев! На 16 октомври 2017 г. се проведе Конференция на тема: „Партньорство, училище, родители“. В отразяването на работата на конференцията в средствата за масова информация бе акцентирано върху предложението от следващата учебна година във всички училища с над 400 ученици да бъдат осигурени психолози. психолози. Считам, че тази инициатива е правилна. Това е една отговорна дейност, но внимателно трябва да се направи подходяща подготовка на тези психолози. Като подкрепям тази инициатива, моля, господин Вълчев, да ми отговорите на въпроса: колко от българските училища с над 400 ученици липсват училищни психолози; кои институции и по какви учебни планове и програми ще подготвят тези психолози; как ще бъдат мотивирани, за да започнат работа в училище? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Витанов. Заповядайте за отговор, господин Министър.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 Витанов! В Закона за предучилищното и училищното образование, както казах, един от водещите акценти е политиката за приобщаващо образование. Тя предполага всяко дете и ученик да развие своя потенциал, съобразно неговите силни страни и да постигне личностно развитие, което най-пълноценно да отговаря на неговите потребности – за да бъде изпълнена ролята на педагогическите специалисти, осъществяващи подкрепа за приобщаването на децата и учениците, придобива все по-голямо значение. Министерството на образованието и науката е насочило усилията си по посока стимулиране на директорите на детски градини и училища да назначават такива педагогически специалисти. За да се постигне това, от една страна, трябва да се осигурят финансови средства, а от друга, да се подобрят условията на труд, което включва въвеждането на кариерно развитие, уточняването на техния професионален статут и оценяване на труда им в съответствие със спецификите на специфичните дейности, които изпълняват. По този начин допълваме и част от отговора, който не дадох на госпожа Симеонова. Има нарастване на броя на назначените психолози и педагогически съветници в детските градини и училища в системата на предучилищното и училищното образование. През последната година в 988 училища има назначени 988 училища има назначени 1529 психолози и педагогически съветници, които при необходимост оказват съдействие на учениците. За допълнително предоставените 7 милиона на училищата за обезпечаване психолози и педагогически съветници ние ще изискаме и всички училища с над 400 ученици, както Вие споменахте, да назначат такива специалисти. Това не означава, че само те ще получат средства. Всички училища ще получат средства в зависимост от броя на учениците, но в тези училища ще има задължителното изискване да бъде назначен поне един училищен психолог или педагогически съветник, а за училища с повече ученици, и повече от един. През следващите години тези средства трябва да се увеличават и тази граница да пада. Това, което говорихме във връзка с въпроса на госпожа Симеонова, е да търсим и в малките населени места, по-малките периферни общини, осигуряване на тази помощ от общински центрове за личностна подкрепа, което се надяваме да стане и с разширяването на финансирането. Дейността на психолозите в образователните институции включва предоставянето на обща и допълнителна подкрепа. Техните задължения, както и условията за назначаването им, са регламентирани в Наредба № 12, в „Статута и професионалното развитие на учителите”. В момента се подготвят изменения и допълнения в Наредба № 12, които са насочени към определяне на кариерно развитие на психолозите, педагогическите съветници и другите педагогически специалисти, за които до момента не е предвидено такова. Министерският съвет прие нова наредба за приобщаващото образование, която създава по-благоприятни условия за провеждане политиките за приобщаващо образование и предоставяне подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от педагогически специалисти. На конкретните Ви въпроси: кой ще провежда обучението? Психолозите се подготвят във висшите училища, в професионално направление „Психология“. Това, което можем да кажем за анализа на приема в последната и предходните години, имаме добро търсене, или достатъчно търсене на висше образование по това професионално направление. Кой ще ги мотивира да се включат като психолози в образователните институции? Надяваме се възнаграждението, тъй като те са част от педагогическия колектив, също са педагогически специалисти. Ще бъдат засегнати, в положителния смисъл на думата, от увеличението на възнагражденията в сектора. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте, господин Витанов, за реплика. Благодаря Ви, другарю Председател! Уважаеми господин Министър, колеги! От отговора Ви става ясно, че все още има недостиг на училищни психолози в България. Това е една психологическа професия и практика с голямо значение за благополучието на децата и цялото общество. Успешната работа на училищния психолог изисква специална подготовка, преподготовка и тренинг на професионалните умения. У нас, за съжаление, психологията не е регулирана професия и това дава възможност и на специалисти с бакалавърска степен да работят като училищни психолози. Може би затова в Закона за предучилищното и училищното образование училищните психолози бяха преименувани на педагогически специалисти. Ето защо Ви предлагам, господин Министър, ръководеното от Вас Министерство да подходи отговорно към подготовката на предвидените за назначаване училищни психолози, тъй като през 80 те години имаше такъв трагичен опит за ударно изпълнение на нормативи за наличие на училищни психолози без съответната квалификация и това нанесе трайни щети на професията и на качеството на българското образование. Съзнавайки важността на решенията, които Ви предстои да вземете и собствената си отговорност като народен представител и баща, Ви предоставям информация за две следдипломни квалификации в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ по педагогическа психология и по кризисна психологическа интервенция, провеждани във Философския факултет и във Факултета по начална и предучилищна педагогика. Мисля, че Министерство на образованието и науката може да организира обучението на бъдещите училищни психолози в тези следдипломни квалификации. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Имате ли дуплика, господин Министър, към репликата на господин Витанов, или нямате?! Това беше последният въпрос към министър Вълчев, тъй като на другите два въпроса, записани в днешния парламентарен контрол, е контрол, е отговорено писмено. Преминаваме към въпроси и питания, отправени към господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика. Господин Петков, към Вас започваме с питане от народните представители Георги Йончев Гьоков, Виолета Русева Желева, Дора Илиева Янкова и Надя Спасова Клисурска-Жекова относно политиката на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика. Заповядайте, госпожо Желева, да поставите въпроса. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги! Уважаеми господин Министър, грижата и подкрепата към най-уязвимата група от обществото – хората с увреждания, децата в риск, възрастните хора в трудна житейска ситуация и всички останали в нужда, и отговорността е в компетенцията Министерството на труда и социалната политика. Отговорност, чрез която страната ни ще се определи като социална държава, която защитава основните човешки принципи и права. Всеки втори или трети български гражданин – над три милиона души, се нуждае от социална закрила и помощ за социално включване. През последните години броят на тези хора продължава и ще продължава да расте. Това поставя социалната политика сред една от няколко държавни политики, които засягат почти всяко българско семейство. Тази политика Вие формирате и изпълнявате чрез специалистите в управляваното от Вас Министерство и в специалните агенции и служби към него. От тези експерти, заети в социалната сфера, Вие изисквате, а обществото с основание очаква познания и компетентност в широк спектър от области. Добрата социална политика се нуждае и се постига от специалисти-експерти, притежаващи особена мотивация. И не че оставени сами със себе си, заетите в социалната сфера не се справят. Напротив, те полагат много усилия, за да се справят в тази сложна ситуация. Това не е обаче държавнически подход. Социалните работници за пореден път се обединиха около редица искания в петицията си, подписана от 2348 души, която подкрепих и аз. Исканията им са за справедливо увеличаване на работната им заплата, а не нищожното, което предвиждате, което няма да компенсира дори покачването на минималната работна заплата. Но също така и много важно тяхно искане е подобряване на условията на труд. Уважаеми господин Министър, нашето питане към Вас е: каква политика и конкретни действия на Министерството на труда и социалната политика и съответно от Вас ще търсите за решаване на проблемите на хората, работещи в социалната сфера? Също така искам да Ви дам лично петицията на социалните работници, защото връщайки се назад виждам, че всяка година те остават с празни обещания. Затова държа да Ви я предам и след време да видим дали техните проблеми ще бъдат решени. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Желева. След като предадете петицията, министърът има пет минути за отговор, така че заповядайте, господин Петков.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 така и на специалистите и екипите в социалните услуги. Както Вие отбелязахте, работата на социалните работници е една от най-трудните, тъй като те ежедневно се сблъскват с най-тежките проблеми на хората. Същевременно служителите в Агенцията за социално подпомагане и териториалните инструктори работят с много разнообразна нормативна уредба, с цел гарантиране на социалните права на гражданите. Именно поради това усилията ни приоритетно са насочени към осигуряване на обучение, допълнителна подкрепа и непрекъснато повишаване квалификацията на служителите в системата. По отношение на социалните услуги е важно да се уточни, че общините в качеството им на доставчици на услуги имат нормативно определен ангажимент за осигуряване на обучение и възможности за развитие на персонала чрез използване както на собствени, така и на външни ресурси. В контекста на провежданата целенасочена политика за укрепване на капацитета на системата, в Актуализирания план за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, приета през 2016 г., са предвидени редица мерки за специалистите, работещи с деца и младежи, като специализирани програми за обучение, квалификация и супервизия на служителите в социалните услуги за деца. В Проекта на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа също се залагат дейности за повишаване на компетентностите компетентностите и професионалните качества на специалистите и екипите, които работят с пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора. В подкрепа на тези мерки Агенцията за социално подпомагане изпълнява Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ Една от целите на проекта е да подпомогне изграждането и надграждането на капацитета на провеждането на ключови реформи в социалния сектор. Проектът е с продължителност до края на 2019 г. и е с бюджет от 28 млн. лв. Центърът за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативи към Министерството на труда и социалната политика също ежегодно предоставя възможности за обучение по различни теми на служителите от централната и местната администрация, работещи в сферата на социалните политики, и представители на социалните партньори, общините и неправителствените организации и подкрепя ресурсно провеждането на регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит и други практики. За втора поредна година, с цел запазване на административния капацитет и осигуряване на адекватно възнаграждение на служителите в Агенцията за социално подпомагане и другите агенции към министъра на труда и социалната политика, е предвидено увеличение на средствата за персонала. В проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. са заложени допълнителни средства в размер на 9 млн. 400 хил. лв., което ще осигури възможност за средно нарастване на работната заплата до 10%, като това ще е приоритетно за Агенцията за социално подпомагане. Ежегодно се повишават и стандартите за социалните услуги в делегирани от държавата дейности, които включват и средства за възнаграждение на персонала в тях. За 2018 г. средствата за финансиране и социалните услуги се предвижда да бъдат увеличени с 19 млн. 500 хил. лв. спрямо тези за 2017 г. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Министър. Имате възможност за два уточняващи въпроса в рамките на две минути. Заповядайте, госпожо Жекова.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 супервизията на работещите в социалната сфера. Има един съществен проблем, на който не чухме отговор на въпроса, и той е свързан с управлението на човешкия ресурс, задържането на кадрите на фона на системния стрес и риска, честите случаи на работа в извънработно време, денонощното разположение за спешни случаи. Искам да се спра на няколко много съществени неща, които коренно трябва да променят политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение на социалната работа, защото тя е подпомагаща, консултираща, нормативна, свързана с огромен обем бумащина. Съвместяването на всичко това предполага неговата интердисциплинарна подготовка. В тази връзка според нас е необходимо неотложно разработване на национална политика за развитието на професията „социален работник“. Да бъдат изработени такива трудови стандарти – квалификационни скали за персонала и критерии за валидизиране на професионалните компетенции на служителите в системата на социалното подпомагане. Нужно е да се промени подходът на оценяване на персонала, да се увеличи размерът на техните възнаграждения, защото ако тръгнем и видим – в момента увеличението на минималната работна заплата е от порядъка на 11%, а Вие говорите за увеличение от порядъка на 10%. Та техните възнаграждения, основно на служителите в тази сфера, са близки до минималната работна заплата! Това ли е оценката за техния труд?! Според нас коренно трябва да бъде променена визията и подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. В тази връзка какви са допълнителните мерки извън преквалификацията и извън заплащането? Защото смятаме, че условията на труд и самите

Жекова, благодаря Ви, че поставихте акценти върху този важен аспект – статутът на професията на социалния работник. Аз съм убеден, че с това, което Вие предлагате, съответно ще работим и ще търсим решения. Наистина казах вече, ще го повторя и в дупликата, че ценим статуса на социалния работник и правим възможното за повишаване не само на неговата квалификация, но и на неговото професионално самочувствие. Нека да направя едно уточнение: сумата, която посочих за увеличение размера на разходите на персонала на Министерството на труда и социалната политика, е извън увеличението, което е предвидено за увеличаване на минималната работна заплата и съответно личните осигурителни вноски, които също нарастват с един процентен пункт от следващата година. Така че тези 9 млн. 400 хиляди са за увеличение на средната работна заплата и за постигане на определена диференциация, защото Вие сте права, че голяма част от заплатите на работещите са близки до минималната работна работна заплата. Така че, за да бъдат задържани, за да бъдат мотивирани, за да изпълняват нарастващите функции, защото тук ще посоча, че социалните работници се включиха активно в екипите, които обхващат децата в училище и съответно работят за тяхното задържане, непрекъснато и нови задачи съответно се поставят към тази система. Аз в качеството на министър ще продължавам да поставям този въпрос – те да получат своята справедлива оценка справедлива оценка за работата, която извършват. По отношение на предложението Ви за статута на социалния работник ще продължава да се работи. Надявам се, че тенденцията от миналата и тази година за увеличаване на заплатите на работещите в агенциите към Министерството – защото аз не искам да подценявам труда и на другите – на трудовите инспектори, на другите работещи в системата на Министерството на труда и социалната политика, ще продължи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

ние питаме за държавна политика в държавната сфера и за качеството на социалната политика. Спор няма, че за нас, а предполагам, че и за Вас, тя касае повече от 15 500 човека, които са ангажирани. Общият извод е, Вие знаете, Вие сте и ръководител на това Министерство, идвате от Тристранен съвет, че средната заплата по места се доближава до минималната. Спрямо всички сектори, хората, заети в социалната сфера, са с най-ниските заплати. Паралелно с това аз си направих труда, Вие го знаете, в специализираните институции от 460 лв. до 620 лв., медицинска сестра от 480 лв. до 580 лв., лекари – от 600 до 680 лв., психолози и педагози – от 520 до 600 лв., санитарките и хигиенистките – 460, минималната – 480 лв. Именно тези ниски заплати налагат поглед, фокус за по-голямо увеличение. Запознах се преди малко с качения на сайта на Сдружението на общините Протокол за разногласие и там видях – да, 19,5 милиона е увеличението, от 5 до 10, има на едно място 13%, диференцирано. 2017 г. изводът е, че социалните работници останаха бедни, най-бедните и с най-ниските заплати. За 2018 г. средната заплата Вие я обявихте – 510 лв. Средната заплата ще се доближи до минималната. Да, ще се увеличи и с малко ще нарасне средната. Необходимо е и потърсете резерви до бюджета, ние ще бъдем изключително настоятелни в зала и ще предлагаме увеличение повече от 25%. Поговорете, Вие ръководите този сектор, социалната сфера работниците, които предлагат социалните услуги, да – ние ги разглеждаме и като качество, и като квалификация, но там работят живи хора. И тези живи хора имат нужда от достойнство. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Янкова. С отношението към отговора на министъра приключи питането, така както беше поставено. Преминаваме към въпрос от народния представител Теодора Атанасова Халачева и Михаил Ивайлов Христов относно инвалидните пенсии на работещи граждани с увреждания. Заповядайте, госпожице Халачева, да представите въпроса. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Петков, нашият въпрос е относно инвалидните пенсии на работещите граждани с увреждания. Към мен и господин Христов се обърнаха обезпокоени граждани във връзка с подготвяната от Вас реформа в медицинската експертиза на трудоспособността и инвалидните пенсии. Източник на напрежение е изтеклата по медиите разнопосочна информация, а именно, че се подготвят текстове, с които част от хората на практика ще бъдат лишени от своите инвалидни пенсии. Те ще бъдат насочени към бюрата по труда, но без гаранция за осигурената им заетост. Друга причина за тревогата на гражданите е идеята да се отнеме инвалидната пенсия на работещите хора с увреждания. Според юристи подобна мярка противоречи на Конституцията на Република България, където правото на обществено осигуряване е отделно конституционно право от правото на труд. Упражняването никъде не е поставено в зависимост едно от друго. Господин Министър, нашите въпроси към Вас са: каква гаранция ще дадете на хората с намалена работоспособност, че ще им осигурите заетост, без да ги лишите от техните инвалидни пенсии?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

Уважаема госпожо Халачева, през месец август тази година в Министерството на труда и социалната политика беше сформирана междуведомствена работна група с участието на експерти от Националния осигурителен институт, Агенцията за хора с увреждания, Агенцията по заетостта, както и представители на национално представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите. Задачата на работната група беше да изготви проект на концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността. Проектът на концепция е обсъден и в работната група към министъра на здравеопазването, която имаше задача да изготви предложения за промяна на съществуващата организация на медицинската експертиза.

Съгласно концепцията реформата на експертизата на работоспособността предвижда изграждане на нова система, която ще се обособи от действащия в момента модел на медицинска експертиза. С медицинската експертиза ще се определя степента на увреждане и функционалния дефицит на органите и системите, а с експертизата на работоспособността, съответно възможността лицата в работоспособна възраст и с установени степен на увреждане и функционален дефицит на органите и системите, да работят. В тази връзка е необходимо и двете експертизи да се извършват по методики, базирани на принципите и критериите за оценка на здравословното състояние и уврежданията, определени с Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето на Целта е чрез нов подход да се оценят способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага труд и възможностите му за включване на пазара на труда, като се отчитат неговите образование, квалификация, знания и опит. Това не означава обаче, че лице, което работи и което получава пенсия за инвалидност, ще бъде лишено от възможността да я получава. Аз не зная откъде всъщност Вие имате информация за тези идеи, но в документите, които са официални и са предоставени на членовете на работната група, няма такива предложения. Напротив, целта на реформата е да подобри условията за реализация на хората с увреждания на пазара на труда и да се повиши ефективността на предоставените средства и услуги с оглед повишаване на техния жизнен стандарт, а не да се ограничат средствата, които обществото отделя за хората с увреждания, или да се отнемат придобити права, включително и на пенсията. Важно условие за ефективността на предлаганите изменения на системата за експертиза на работоспособността е синхронизацията с предвижданите промени в другите системи. В тази връзка следва да се има предвид, че в концепцията е планирано необходимото време за сформиране и изграждане капацитета на новите комисии за експертиза на работоспособността. През това време ще бъдат приети всички необходими промени в законодателството, ще бъдат разработени новите методики за работа на комисиите, ще бъдат обучени и специалисти за работа по тези методики. До тогава е необходимо организацията и управлението на дейностите по експертиза на степен на трайно намалена работоспособност да се осъществяват от комисиите за медицинска експертиза към Министерството на здравеопазването по установения досега ред. Този ред следва да остане в сила и до реалното стартиране на комисиите за експертиза на работоспособността, за да не се реализират несъответствия и пропуски в гарантиране правата на хората с увреждания и нарушаване на взаимодействията между различните системи, свързани с тяхното обслужване.

министър Петков, колеги народни представители! Ние сме изключително успокоени и удовлетворени от отговора, тъй като въпреки че е възможно информацията да не е била точна, създаде обществен страх, особено у хората с увреждания, които са засегнати от подобна тема. Не за първи път изразявам положителна оценка към Вашата работа. Въпреки че сме в опозиция, изразявам своето лично мнение. За мен Вие наистина се опитвате да направите някаква промяна в Социалното министерство, и в социалната сфера като цяло. Все пак ние като общество и за нас е важна социалната кохезия и солидарността в обществото. Преди да завърша, бих добавил нещо – за хората с увреждания не е важно само държавата да ги подкрепя и да им дава тази пенсия, като обезщетение, но реално да се случва интеграция на тези хора с увреждания. Както знаем, брутният вътрешен продукт се базира и на работната ръка. Аз съм абсолютно убеден, че голяма част от хората с увреждания, въпреки тяхната нетрудоспособност, имат възможност да намерят реализация на пазара на труда. Благодаря за отговора. Благодаря, господин Христов. Имате право на дуплика. Ще се възползвате ли, господин Министър? Не. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Георги Янчев Гьоков относно

дадохте подробности какви и колко пенсии са засегнати. Впоследствие на пресконференция обявихте някакви данни, разпространени от медиите, от които не става съвсем ясно какво е довело до тази ситуация, какви са размерите и последствията от нея. Както ще да Ви прозвучи, но аз ще определя тази ситуация като грандиозен гаф и това просто е абсурд! Защо? Защото ще Ви цитирам вицепремиерите на управляващата Ви коалиция. Те казват: „Искам да поздравя онези 800 хиляди български граждани, които от утре ще получат своето увеличение на пенсията“, „От 1 октомври минималната пенсия е 200 лв.“. И още казват: „От много време подчертавам факта, че една от най-онеправданите групи в България – българските пенсионери, е поставена в недопустими социални условия“. И споменават нещо като „дългогодишната ни битка за правата на нашите майки и бащи, които сега изведнъж ще почувстват реално промяната в своя жизнен Ами, господин Министър, има такива пенсионери, които са дали принос на осигурителната система доста повече от тези, на които увеличихте пенсиите им с 20-ина процента, а на тях не им дадохте и мизерните 2,4%. Те не заслужават ли да водите, цитирам: „битка за правата им“? Те не са ли, пак цитирам: „нашите майки и бащи“? Още по-цинично е и, че отхвърлихте нашето предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване за преизчисляване на всички пенсии на пенсии на база на среден осигурителен доход за 2013 г. под предлог, че ще увеличите минималните пенсии на всички останали с 2,4% и дори, господин Министър, ще Ви припомня, че Вие бяхте подписали становището на Министерството на труда и социалната политика, с което отхвърлихте това наше предложение под предлог, че ще увеличите на всички с 2,4%. И, господин Министър, въпросите: моля, отговорете защо хиляди пенсионери не получиха полагащата им се според Кодекса за социално осигуряване индексация на пенсиите с 2,4% от 1 юли? Какъв е техният брой на засегнатите? Колко струва компенсирането на пенсиите на тези пенсионери? Имате ли намерение да компенсирате ощетените пенсионери и как? И само казвам, че в случая очевидно не става въпрос за грешка на НОИ, а за проблем, който не е идентифициран своевременно. Кой и как ще поеме отговорността за това? Въпроси, господин Министър, които чакат своя отговор и Вие го дължите не само на тях, а на цялото общество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков. Господин Министър, имате думата за отговор. Заповядайте.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 преизчисляването на пенсиите на основание § 53, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване от 2015 г., който се приложи за първи път на 1 юли 2017 г., за разлика от осъвременяването по Швейцарското правило по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, не представлява увеличаване стария размер на пенсиите с точно определен процент. Той е ново изчисляване на първоначално определения размер на пенсията с по-висока тежест на годините и месеците, зачетени за осигурителен стаж, за 2017 г., знаете, че е 1,126 на сто, върху който след това се начисляват всички други осъвременявания и преизчислявания от датата на отпускане на пенсията до настоящия момент. Поради това част от преизчислените пенсии за трудова дейност на 1 юли 2017 г. не са увеличени с един и същи процент, а има и случаи, в които те изобщо не са увеличени. По данни на Националния осигурителен институт, които вече бяха оповестени, броят на пенсионерите, които не са получили увеличение на размера на получаваните от тях пенсии, е 4900. Допълнителната информация, която изискахме от Националния осигурителен институт показва, че броят на личните пенсии, които при преизчисляването са получили увеличение, но то е било по-малко от 2,36 на сто, колкото е всъщност действителното увеличение чрез преизчисляване с коефициент 1,126, е 260 900.

или повече, тъй като минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст беше увеличена от 1 юли с 11,5 на сто – от 161,38 лв. на 180 лв. Тук ще помоля да не смесваме двата случая, защото става дума за преизчисляване на пенсиите, което съвпадна по време с увеличение – първото увеличение на минималния размер на пенсиите. Причините, довели до липса на увеличение, или до по-ниско увеличение на размера на тези пенсии, са различни, като най-общо групите засегнати лица са: Първо, пенсионери, чиито пенсии през различните периоди от време са били еднократно индексирани или са били преизчислявани на основание различни нормативни актове. При спазване на действащите правила и ограничения част от тях са оставали в запазен размер. Второ, пенсионери, които не са получавали увеличение и при предишни преизчисления, тъй като изчисленият размер на пенсията им е бил по-неблагоприятен. След преизчисляването от 1 юли 2017 г. е надхвърлен получаваният преди това размер, но с процент по-нисък от 2,36 на сто. Тоест това са лица, които вече получават действителния размер на пенсиите, който спрямо получавания през месец юни е увеличен с процент по-нисък от 2,36 на сто. съществен е и броят на пенсионерите с действителен размер на пенсиите над максималния – около 48 хиляди, но това не е нов проблем, защото при всяко преизчисляване, индексиране на пенсиите и преди хората, които имат пенсии в действителен размер над максималния, но изплащан в размер на максималния, реално не получават индексация. И четвъртата група са пенсионери с така наречения „бонус за отложено пенсиониране“ – около 65 800, на които всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото на пенсия, ако такава не им е отпусната, носи 3 или 4 на сто в пенсионната формула, който процент не подлежи на увеличение съгласно § 53, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона Следва да се отбележи, че от посочените 4900 пенсии, които не са получили увеличение при преизчисляването през месец юли, около 1600 са получили увеличение в размер от 1 октомври 2017 г. заради повишението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст като втора стъпка от 180 на 200 лв. За да бъдат отстранени негативните ефекти от действащия към момента начин за преизчисляване на пенсиите, със Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. е предложена промяна в разпоредбата на § 53 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КСО, която да гарантира увеличение на размера на пенсията с не по-малко от предвиденото увеличение на тежестта на осигурителния стаж, а именно с 3,8 за 2018 г. Така, ако пенсията след преизчисляването е с по-нисък размер от този, който би се получил при увеличението й с процента по чл. 100 от КСО,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Господин Министър, Вие ми отговорихте перфектно от техническа гледна точка кой, какво, защо. Само че, господин Министър,

А правителството да не се прави все едно, че нищо не се е случило и нелепо да се оправдава. Виждате ли, че тези хора нямат никаква вина, че едно време е имало еди-какво си постановление, пък сега някой не го е видял и за сметка на това не им е увеличена пенсията. Защото скандалът е огромен, а разрешаването му даже не е сложно. Вие не ми отговорихте: колко средства са необходими? И на другия въпрос: кой ще поеме вината, не отговорихте? Но не бива да упорствате, че грешка няма, че правителството не смята да обезщети тези хора, които останаха без записаното в Закона увеличение на пенсиите и че няма основания за такава стъпка, защото в случая всичко, видите ли, е законно и няма виновен за това. Трябва да Ви кажа, че така сривате и малкото останала надежда за справедливост в България и в пенсионната система. Всичко това прави скандала още по-огромен и по грандиозен. Намерете механизъм да компенсирате хората и по мирно, по живо, по здраво, продължавайте напред да не правите нищо съществено за пенсионерите, да ги сугестирате и да им внушавате да си траят, че с калпави реформи и със сладки приказки към 2050 – 2060 г. ще получат може би размер на пенсията по-голям от този в Румъния, Македония и Албания, но само при условие че те пък си замразят пенсиите. Само че тогава вече няма да ги има тези пенсионери. Сигурен съм, че и ГЕРБ, и „Обединените патриоти“ няма да ги има тогава. Сериозно Ви уверявам, че не може да затворите този случай така и трябва да вземете И само последно изречение. На фона на тази нерадостна картина и с това неувеличение на пенсионерите, пък дойде решението на Министерския съвет за увеличаване на заплатите на заместник-министри,

е популистко това, което казвам, но защото са малко хората, на които са увеличени заплатите по този начин, е цинично за едни да има с шепите, а пък за другите да няма трохи.